Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tervist kõigile, kes te jälgite meid Riigikogu istungisaali rõdudelt ja sinise ekraani vahendusel. Me alustame 23. oktoobri infotunniga. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll.

Kohale on registreerinud 11 Riigikogu liiget, nüüd juba 12, ja puudub 90. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ja meil on täna kokku 12 küsimust, aga kõik need on peaminister Kristen Michalile. Et kui me oleme jõudnud need küsimused ära käsitleda, siis on võimalik esitada ka küsimusi välisministrile ja rahandusministrile. Aga head kolleegid, kuna meil on niivõrd palju küsimusi, siis see võib olla äärmiselt vähetõenäoline, et me jõuame infotunnis ka teiste ministriteni. Nii et mul on küll tulevaste infotundide tarvis teile tagasihoidlik palve, et katsuks niimoodi teha, et küsimusi jaguks kõikidele valitsuse liikmetele. Vastasel juhul ministrid oma kallist ajast istuvad siin aja ära, aga ei saagi küsimustele vastata. Alternatiiv on muidugi see, et me küsime ja vastame kiiremini. sellisel juhul on võimalik, et ka teised valitsuse liikmed saavad küsimustele vastata.Meie infotunni reeglid on ikka samad. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks, küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks on kolm minutit ja lisaks saab see Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab konkreetse küsimuse raames esitada lisaküsimuse. Asume nende tänaste teemade ja küsimuste juurde. Esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on sõnapidamine. Urmas Reinsalu, palun! Härra peaminister! Meie majandus on languses, meie majandususaldus on madal. Valitsus on andnud mitu lubadust, vekslit meediale, majandusavalikkusele oma käitumisjoonise kohta. Üks puudutab seda, et valitsus lubas selgelt, et kui uusi regulatsioone ettevõtlusele kehtestatakse, siis olemasolevas mahus olemasolevaid tühistatakse. Nüüd oli meil eile arutelul kestlikkuse aruande kehtestamine, mille kulu ettevõtlusele on suurusjärgus üle 30 miljoni euro valitsuse enda esitatud seletuskirja järgi, ja teie kõrval olev härrasmees rahandusministrina kinnitas seda, et valitsus ei kavatsegi oma sõna pidada. Ma arvan, et see on üks näide sellest valelikust käekirjast, mis umbusaldust tekitab ja ka majanduse usaldusväärsust vähendab. Miks valitsus selles küsimuses – nagu rahandusminister osundas – ei kavatse sõna pidada, et see ei ole realistlik?Teine näide puudutab uute maksude kehtestamist. Ka selles osas te olete parlamendile eelarve üleandmisel ja sellele eelnenud avaldustes kinnitanud, et uute maksude kehtestamist valitsusel plaanis ei ole. teie ministeeriumid, teie valitsuse ministeeriumid juba uute maksude ettevalmistamisega, millele on tähelepanu juhtinud ka Kaubandus-Tööstuskoda, osutades sellele, et valmistatakse ette jäätmetasu kehtestamist ja pakendiaktsiisi kehtestamist, ehk uute maksude kehtestamist. Miks valitsus selles küsimuses oma sõna pidada ei kavatse? Need on väga põhimõttelised näiteid, härra peaminister, ja ma tuletan meelde, et 40 ettevõtlusorganisatsiooni protestis valitsuse majandusvaenuliku poliitika jõustumise üle, sellesse tuleks suhtuda tõsiselt. Ja esmane eeldus on see, et Eestis on raske usaldada valitsust, kes süsteemselt ja tahtlikult juba loetud nädalad, loetud kuud (Juhataja: Teie aeg!) pärast ametisse astumist murrab sõna. Mis teil on enda kaitseks öelda, härra peaminister?

ei ole stiilne ega otstarbekohane kutsuda siia kolm valitsuse liiget ja siis küsida ainult peaministri käest. Ma saan aru, peaministril on kõige paremad vastused, selles ma muidugi ei kahtle, aga sellest hoolimata ma olen mitu korda siin käinud, kui Kristina Kallaselt, haridusministrilt, ühtegi küsimust ei küsitud, ja Vladimir Svetilt, taristuministrilt, ei küsitud ühtegi küsimust.

Küsimusest endast – siingi on suur hulk kaasaja selliseid eksitusi teil sees. Esiteks, mis puudutab majandusseisu. Võib-olla te muidugi pole jälginud, aga majandusvaldkonnas on ka hulk lootust ja ka positiivseid ootusi ja uudiseid. – kommertspankade ja Eesti Panga prognoos näitavad seda, et majandus pöördub tõusule. See on kindlasti mitmete asjaolude kokkulangemine. Muu hulgas odavneb laenuraha, mis kunagi oli odav, siis sai väga kalli hinna, kus keskpangad piirasid hinnatõusu. Euribor toob inimestele väiksemaid kodulaenu maksed, jätab peredele rohkem raha kätte, ja palju muud, hulgas ka valitsuse tegevus kindluse loomisel. Ja nüüd ma tulen nende maksude juurde. Maksude koha pealt olen ma öelnud nii valitsuse liikmetele kui parlamendi liikmetele – see maks, mille me kehtestame, on lai julgeolekumaks, muid makse see valitsus kehtestama ei hakka. Ja mulle tundub, et minu kolleegid valitsuses on selle sõnumi kätte saanud, sest kahjuks te ilmselt lugesite ainult ühte uudist, teist uudist ei lugenud. See ettepanek pakendiaktsiisist sai ka taristuministrilt sõnumi, et seda ei tulda kehtestama. Nii et ka valitsusliikmed usaldavad peaministrit ja peaministri sõna, mulle tundub, siiski maksab. Soovitan teilgi sellest lähtuda. Aga kui opositsiooni huvides on loomulikult seda maksudebatti jätkata, segadust luua, ei saa mina teid takistada. Aga ma soovitan seda siiski mitte teha. Meie kehtestame laia julgeolekumaksu ja see on meie plaan. Rohkem ei tule. Edasi on maksurahu aastani 2027. Üks märkus, mis puudutab aruandlust. See aruandlus on muidugi vajalik ettevõtetele, kes müüvad oma tooteid turgudele. Kahjuks selle täiendava koormuse loojaks oli hoopis üle-eelmine valitsus. Aga seda te saaksite juba täpsemalt teada, kui te küsiksite seda minu kõrval istuvalt rahandusministrilt, kellel ju ometi te ühtegi küsimust esitanud. Suur

ma küsisin, mitu korda härra rahandusministrilt selle aruande maksumuse kohta ja ega ma vastust ei saanudki ja pidin tuginema kirjalikele vastustele.Nüüd, teie hinnang, mis puudutab majanduse taastumist, siis ma juhin tähelepanu nii Rahandusministeeriumi enda prognoosile kui ka Luminori panga prognoosile, et paraku teie valitsuse poliitiline agenda pidurdab pidurdab Eesti majanduskasvu, majanduse taastumist ühe kuni kahe protsendi SKP ulatuses järgmisel aastal. Järgmise aasta poliitiline vaade meie majandusele on selline, et Eesti inimeste ostujõud ehk tegelik elukvaliteet halveneb, et kokku kaotab keskmist palka teeniv inimene ligi ühe kuupalga ja tegelikkuses ka majanduse taastumise pidurid asetab valitsus oma majandusvaenuliku maksupoliitikaga.Kuid mul on hea meel, et te kinnitate, et uusi maksutõuse ei ole. Ma juhin tähelepanu, et konsolideeritud teie ja eelmise valitsuse maksutõusude maht järgmisel aastal saab olema üle miljardi euro – niipalju siis nende uute maksude puudumisest.Kuid minu küsimus oli, küsimuse teine osa oli konkreetselt: valitsus on andnud lubaduse, et uue regulatsiooni kehtestamisel jõustatakse vana, seesama kestlikkusaruande projekt, mis maksab valitsuse enda hinnangul üle 30 miljoni euro ettevõtjatele. Miks valitsus seda sõna ei ole pidanud? Ja siis, kui ta sellise uue bürokraatliku initsiatiiviga on parlamendi ette tulnud, ei ole teinud ettepanekut samas mahus vähemasti tühistada olemasolevaid regulatsioone, et vähendada samas samas proportsioonis halduskoormust? Vastake palun, härra peaminister! Nii, aitäh!Eelmises vastuses oli ka vastus sellele olemas. Kui te oleksite kuulanud rahandusministrit, nagu ta on minu kõrval ütleb, selle asemel, et te oleks pakkunud oma versiooni asjadest, siis te oleksite saanud teada, et teie valitsus, kuhu teiegi kuulusite, oli see, kes nendele normidele ja kokkulepetel allkirja andis. Roheleppe allkiri tuli mälestusväärse Jüri Ratase valitsuse ajast, mida, ma arvan, kindlasti teiegi suure soojusega meenutate.Nüüd lähme asja juurde. Asi iseenesest, aruanne kestlikkusest ja sellest, kuidas keegi teatud reeglitele vastab, on vajalik nendele ettevõtetele, kes oma tooteid teistele turgudele müüvad. Tänase valitsuse eesmärk, erinevalt teie võib-olla mängulustist, on pigem ikkagi jõuda sinna, et see oleks võimalikult automaatne, võimalikult lihtne. Ja kui me saame seda ettevõtjatele mugavamaks muuta, lihtsamaks, kergemaks muuta, me seda kindlasti teeme. Olgu see öeldud.Nüüd majanduse poole pealt. Teie sõnad on kerged minu jaoks. Teil on, teie jutust jääb mulje, justkui valitsus istuks ja mõtleks välja viise, kuidas majandust pidurdada. Ometi unustate te ära sõja, Venemaa vallutussõja Ukrainas, mis Eesti majandusele on rängalt mõjunud, mille tõttu me investeerime täiendavalt kaitsesse. Te unustate ära need sammud aastast 2017 alates, kus teie erakonna liikmed on eelarvereegleid lõdvendanud ja kergel käel lasknud minna, ei ole kogunud neid reserve, mida kriisideks vaja oleks.Ma soovitaks pikemat mälu ja nendest faktidest siiski kinnipidamist. Mäng on üks asi, aga Eesti rahandus ja julgeolekupoliitika kindlasti ei ole mäng. Soovitaks teil samamoodi suhtuda.Aitäh!

mõlemas kõnetoolis segadus, et miks on küsitud ainult ühelt ministrilt seekord ja kaks on justkui jõud – ja seda ma ei usu, sest siin saab tegeleda ka muuga ja vaadata materjale –, aga sellele on lihtne seletus. Esiteks, peaminister, te olite

on jah, võib-olla tõesti, kui Jürgen Ligi on siin olnud eelmisel nädalal, sellel nädalal mitmel korral tundide viisi siin kõnetoolis, jõudnud ka üle uudiskünnise, et siis ei soovitud küsida. Mina kaalusin, kas küsida teilt või Margus Tsahknalt, nii et mingit koordinatsiooni ja nõuannet mul ei olnud, et just teilt. Aga minu küsimuse mõte nüüd hiljem, kui ta tuleb, on arusaadav, et see kolmest ministrist puudutab teid kõige rohkem. Nüüd, olen isegi olnud ministrina siin ja ühtegi küsimust pole olnud. Mis siis ikka, Riigikogu tahe. Aga küsimus on mul sellest sõnamurdlikkusest. Võib ju käsitleda küll, et siin vahepealne valitsus, mis oli 2022.–2023. aastani, lasi põhja Eesti rahanduse, Kaja Kallasega eesotsas. See oli see valitsus. Me tõstsime õpetajate palka 24% alammäära. Aga see oli tarvilik tegu, sellepärast et see on toonud ka õpetajaks õppimise huvilisi ja me teame, et meil on aineõpetajate puudus koolides. Minu küsimus on, kui te koalitsioonileppes praegusel valitsusel seadsite sihi, et tõsta õpetajate palk 120%-ni võrreldes keskmisega, miks te seda lubadust ei täida. Järgmisel aastal teie otsuste tõttu käriseb tegelikult õpetajate palga suhe keskmisesse palka õpetajate kahjuks päris kõvasti. Aitäh, hea küsija! Kuna pool küsimusest pühendati sellele, kellelt küsitakse või mitte, siis ma arvan, et on igati legitiimne sellele veidi vastata. Nüüd on. Nüüd on. Kindlasti on valitsuse liikmetel ka muid kohti, kus teha muid asju, nagu te ütlesite. Kindlasti ei pea selleks olema parlamendisaal, et nad tuleksid siia tegema muid asju. Ma siiski soovitaks, kui seda varem ei ole tehtud, aga polnuna ka ise opositsioonisaadik, julgen siiski öelda, et erakonnad ja poliitikud omavahel suhtlevad. Ja ma arvan, et see on täiesti teadlik selline, kuidas ma ütleks, minu vaatest ebastiilne tegevus, kus valitsuse liikmete aeg pannakse kinni ja neil ei ole ühtegi küsimust. taktika opositsioonile muidugi au ei tee. See ei ole etteheide konkreetselt teile, pigem opositsiooniliidritele, kes istuvad teie selja taga, kes võiksid veidi peeglisse vaadata ja küsida, miks see nii on.Teiseks, eelmisel nädalal olin tõepoolest Euroopa Ülemkogul. Seal olid meie jaoks väga olulised teemad: Ukraina võidule aitamine, president Zelenskõi esitles oma võiduplaani – see on meie jaoks väga oluline. Samamoodi toetame Ukraina saamist Euroopa Liitu ja NATO-sse. Sellel teemal suhtlesime. Arutasime ka rändeküsimusi, milline saab olema rändepoliitika Euroopas, ja palju muid küsimusi. See oli Eesti jaoks väga oluline käik ja loomulik, et peaminister ülemkogul käib, keegi teine sinna laua taha ei pääse, vastasel korral oleks tool tühi. Nii et mina tegin oma tööd.Mis tööd.Mis puudutab palku, siis ka palkade osas on tuleviku jaoks lootust just tulenevalt sellest, mida majanduses teha saab. Täna on meil ikkagi, ma ma ütleksin, niimoodi, õhkõrn – no mitte õhkõrn, veidi enam kui õhkõrn – teadmine sellest, et 2026. aastal prioriteetsemates gruppides on võimalik ka palgatõusule loota. See puudutab ilmselt õpetajaid, kultuuritöötajaid, politseiametnikke ja nii edasi. Aga täpsemalt sõltub see päris palju sellest, et kärped ära tehakse, sõltub sellest, kuidas majandus kasvab. Nii et aidake sellele kaasa ja me oleme koos teinud õiget asja. Suur tänu! Lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise, aga enne kui me liigume teise küsimuse juurde, on Urmas Reinsalul käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Peaminister siin võib-olla mulle veidi nõutuks tegevalt kuidagi etteheitvas vormis puudutas seda, et talle on küsimusi, aga tema kolleegidele ei ole küsimusi, ja nimetas seda stiilituks või stiili puudumiseks, oli vist see õige termin. Ma arvan, et me oleme praegu selles olukorras, kus parlamendi liikmetel on õigus küsida vastavalt sellele, millise valitsusliikmete nimekirja nädala alul teatab peaminister. Kui peaminister on nõus – ma pakun talle selle võimaluse –, et me saame siin saalis saavutada kokkuleppe, et kui me töötame välja sellise mudeli, et varem ütlevad parlamendi liikmed, milliseid ministreid nad siin parlamendi eest tahavad näha, ja siis peaminister need ministrid parlamendi ette saadab, siis tekib ju palju sisulisem kvaliteet. Praegu on parlamendi liikmed sundvalikus. Enesestmõistetavalt oleks veider kujutada ette parlamendi liikmete õigust piirata neid küsimusi huvipakkuvate teemadega ennekõike valitsuse juhile, kuna valitsuse kui sellise toimimine ongi kõige rohkem nõutust tekitanud praegu. See ei oleks mõeldav. Kas härra peaminister … Ma küsin härra Riigikogu esimehelt kõigepealt – ja peaminister saab vastata siis küsimuse päises härra Helmele –, et kas Riigikogu esimees leiaks, et see oleks mõistlikum töövariant sellisel juhul, et neid ministreid, keda parlamendi liikmed peavad mõistlikuks, valitsus siia lähetab? Mitte see ei oleks tagurpidi korraldatud. Ja siis ootaks ka repliiki peaministrilt.

aga ma usun, et meil on võimalik nendes küsimustes kokku leppida. Ma kindlasti arutan Riigikogu juhatuse liikmetega seda praegust olukorda ja seda, kuidas me võiksime oma tööd kõik ühiselt, ma rõhutan, kõik ühiselt paremini koordineerida nii, et meil oleks ka see olukord lahendatud, et Vabariigi Valitsuse liikmed ei tule siia istungite saali lihtsalt niisama istuma, vaid nad vastavad ka küsimustele. Ma usun, et kõik ühiselt suudame sellise olukorra ka lahendada. Liigume edasi teise küsimuse juurde: samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on ministrite valelikkus. Martin Helme, palun! Eelmisel ja sellel nädalal nägime siin parlamendis täiesti uusi sügavusi meie poliitilise kultuuri langemises, kui teie kõrval istuv minister solvas sõna otseses mõttes siin saalis aknast ukseni. Reformierakonna retoorika on tõesti saavutanud uue taseme, kus labane, matslik ja räuskav solvamine puudutas kõiki,

Esmaspäeval pakuti võimalust Ligile vabandada selle enneolematu misogüünia eest. Ma toon siin lihtsalt mõned näited. Võib-olla peaministril ei ole aega Riigikogu stenogrammidega tegeleda, aga siin ühele naissaadikule teatati, et ta ei ole ilus ka, ja ühele teisele naissaadikule öeldi, et ta on krokodilli moodi – no see on ikka erakordselt madal tase. Loomulikult, Jürgen Ligi ei vabandanud. Lisaks sellele hakkas ta valetama puldist, et ta polegi midagi sellist öelnud, ja raiub nagu rauda. No kui siis lõpuks nagu väike kutsikas pandi hunniku sisse ja näidati talle ette ära see, mis ta öelnud oli, siis hakkas keerutama, et ta ei mõelnud nii. Üksteise mõtete lugemise võimet meil siiamaani omandatud veel ei ole ja ega vist ei omanda ka. Me ikkagi peame arvestama sellega, mida inimesed on öelnud, mitte mida nad on mõelnud. Mina tahaksin nüüd küsida peaministri seisukohta. Kõigepealt, kas te kiidate heaks, kui teie ministrid valetavad ja solvavad, eriliselt solvavad naisi Riigikogus? Võib-olla te tahate ise vabandada Jürgen Ligi eest? Aitäh! Kõigepealt, Riigikogu esimehe kommentaari kohta ma ütlen, et ma hindan kõrgelt tema püüdlusi tulevikus infotundi paremini korraldada. Ütleme nii, et opositsiooni sellist mängulusti selle üle, kes kus istub, kuidas aega veedab, hindan tegelikult kergeks riigi põhiliste probleemide ehk majanduselu ja julgeoleku kõrval. Keskenduge ikka sisule, oleks minu soovitus. Nüüd, mis puudutab teie ette loetud "labane, matslik ja solvav", kuidas ma ütleksin – ilmselt, kui me teeksime sotsioloogilise küsitluse ja küsiks, millise poliitiku või erakonna sõnumid võiksid olla labased, matslikud ja solvavad,

juttu mujale viia. Keegi teine on alati süüdi – nii rahanduses on keegi teine süüdi kui selles, et majandus kukub, on keegi teine süüdi. Seda me teame. Seda te oskate.Aga mul oli tegelikult täitsa ilus küsimus, et kas te kiidate selle heaks? Kas te tahaksite äkki, kuna Jürgen Ligi ise ei ole võimeline vabandama, ei ole isegi võimeline aru saama, mis ta rääkis, hakkab seda eitama ja valetama, kas te kiidate heaks selle, et teil on valitsuses inimene, kes valetab Riigikogu ees rahumeeli? Kas te kiidate selle heaks, et teil on valitsuses minister, kes solvab, erakonda, sõltumata, vaatamata erakonnast solvab naisi? Kas te kiidate selle heaks?Meil … Me räägime praegu Reformierakonna retoorikast. Me räägime täna Reformierakonna retoorikast, mitte kellegi teise retoorikast. Ja kui te tahate tulla seda rääkima, et EKRE-l on ka olnud päris teravaid sõnavõtte, siis meie sõnavõtud ei ole … meil ei ole kunagi olnud sellist ministrit puldis, mitte ükski meie minister ei ole sedasi rääkinud, mitte kunagi. Ja kindlasti mitte Riigikogu liikmetega ei ole niimoodi räägitud ja ei ole niimoodi naisi solvatud. See on nagu fakt, millega ei saa vaielda.Ja igal juhul praegu on see teie minister. Praegu on see teie valitsus. See on Reformierakonna ja Kristen Michali valitsuse retoorika, mis on probleem. Ja tegelikult seda eitada või üritada rääkida "aga keegi teine tegi kunagi midagi muud ka" on ju vastutuse eest kõrvale hiilimine. Ma saan aru, et Ligi vastutuse eest kõrvale hiilib, aga teie peaministrina seda tegelikult teha ei tohiks.Kas te olete valmis vabandama Riigikogu naisliikmete ees, Riigikogu üldiselt terviku ees? Kas te olete valmis lubama, et Reformierakonna retoorika paraneb või te teete, panete jälle lihtsalt tuima?Aitäh! Aitäh!Mulle tundub see teie selline konstruktsioon ikkagi ... Ma mõistan, et EKRE on asunud võitlusesse opositsiooniliidri koha pärast ja kogus see umbusalduseprotseduur, otsida eelarves vormilisi nüansse, leida mõni valitsusliige, kelle kallal nokkida, on täpselt seesama võitlus, et kes opositsiooni siis juhib, on see EKRE, kes seda varem tegi, või Isamaa, kes seda parajasti teeb. Seda võitlust peate te omavahel pidama.Jutt sellest, et teie retoorika on alati olnud sisus kohane ja vormis kohane – ma jään selles väites lugupidavalt eriarvamusele, kui lubate. Mina ei ole enda teada kasutanud ühtegi solvavat epiteeti, aga sellegipoolest ma ei ole teiega nõus.Ma saan aru, et see umbusaldus on initsieeritud eelarve puhul vormilistes küsimustes.Ja mis mulle väga selles jutus muidugi meeldis, et kui te panete majanduslanguse meie arvele – olgu, pange siis meile arvele. Seda sõda siis ei ole. Aga pange siis tõus ka meie arvele. Aitäh! Aitäh! Ja järgnevalt lisaküsimus. Mart Helme, palun. Aitäh! Ja Peaminister hiilib kõrvale vastutusest oma valitsuse ministri vääritu käitumise eest. Ja teil istub siin teine minister ka kõrval, kes on vääritult käitunud, ronides kusagil võõras riigis lavale ja räusates seal. Ja me nägime siin esmaspäeval arupärimistel ka ühte teie valitsuse ministrit, kes vahkvihas vahkvihas! – süüdistas opositsiooni riigi kahjustamises ja ma ei tea veel mis surmapattudes. See ongi teie valitsus! See ongi teie valitsus, mida iseloomustab totaalne ebakompetentsus. See muide käib ka teie kohta! Totaalne ebakompetentsus! Kolm korda sellel nädalal on olnud Jürgen Ligi meie ees siin, ja kolm korda on ta osanud rääkida nii, et ta ei räägi riigieelarvest, ei anna meile vastuseid. Ja on väär väita, et me ei esitanud sisulisi küsimusi. Esitasime küll! Aga kui me kuuleme vastuseks seda, kuidas me peaksime köögis omavahel kokku leppima, kuidas seal kes mida ütleb ja teeb ja kes kellele soola annab! See ei ole küll eriti sisuline diskussioon, ja see ei peaks küll olema ministri asi, kas mina annan soola oma abikaasale või minu abikaasa annab soola minule. Need on absoluutselt kohatud repliigid ja me soovimegi peaministrilt, et ta ütleks, et jah, ma olen nõus, niisugused vastused, niisugune retoorika, niisugune käitumine ei ole sobiv. Ja meenutan ka seda, mismoodi teie siin ise, kui Martin või mina või mõni meie minister omal ajal puldis oli, siin lärmasite ja karjusite ja nõudsite,

Aitäh! Ma küll ei mäleta ennast siit parlamendist – ma vist olen siia parlamendi koosseisu valitud rohkem kordi kui teie – ei mäleta ennast karjumas ega lärmamas. Seda, et ma olen arvanud, et EKRE ei pea valitsuses olemas, see kõik vastab tõele. Ma arvan, et ei peagi olema. Ja ma ei näe selleks ka koostööks võimalust ega kohta. Loomulikult, sisuline debatt on kõige parem. Ka eelarve puhul on, ma arvan, ka avalikkuse vaatest üsna pentsik, et selle aasta eelarvel, kus pannakse paika olulised otsused kärbete osas, et tõmmata eelarve trimmi tagasi, tehakse otsused kaitsevaldkonna jaoks ja astutakse samme ka erinevate sisejulgeolekuvaldkondade kindlustamisel, on põhiline arutelu objekt eelarve vorm, mille kohta valitsus ju on öelnud, minagi olen öelnud, et see tuleb saada arusaadavamaks, nii et kõik soovijad – rõhutan, soovijad – saavad sellest eelarvest üksikasjaliku pildi ka ette. Aga ometi on eelarve vorm peateema, ja nüüd on sellele lisatud ka rahandusministri isik. Veel kord, mõistan, tegemist on sellise, vähemalt minu hinnangul, EKRE sooviga tõmmata kaasa opositsiooni ja korraldada siis võib-olla oma reitingu tõstmiseks või opositsiooniliidrikoha hõivamiseks sihuke täiendav vastasseis. Ma seda kõike mõistan, aga ma ei tule sellega kindlasti kaasa. Suur tänu! Lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus samamoodi jälle peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on demokraatia kriis. Lauri Laats, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! No eelmine nädal meil kindlasti ei olnud kõige parem nädal. See arutelu, mis puudutas just kolmapäevast päeva, ei näidanud Riigikogu liikmeid

võrreldes – kui juunikuus oli 39%, siis septembris lausa 31%. Rahvas meid ei usalda, ei usalda ei valitsust ega Riigikogu ja Riigikogu tervikuna. Siin ei tehta vahet, kas sa oled opositsioonis või koalitsioonis. See näitab tegelikult, et inimestel on mure. Tõenäosus, et need otsused, mis te olete koalitsioonis teinud ja siinsamas Riigikogu saalis ka ära koputanud, on need erinevad maksutõusud, muudki otsused, need ongi tegelikult inimeste usaldust alla viinud. Suuremaks probleemiks on nende inimeste toimetulek. Kui me vaatame üleüldist sellist aktiivset kaitsetahet – ka see on ju tegelikult langenud. Kas te ei näe seda seost, et need otsused, mida te olete teinud, on seotud tegelikult praegu nende arvudega? See on see tulemus ja tulemus on väga negatiivne. Kui ikkagi rahvas rohkem ei usalda ei Riigikogu ega valitsust ja ei ole ka kaitsetahet, siis mis te kõige sellega ette võtate, on minu küsimus. Aitäh, Aitäh! Ma arvan, et see küsimus institutsioonide usaldusväärsusest ja hoiakud nende suhtes on kindlasti aktuaalsed. Ma ise olen täpselt samamoodi neid numbreid vaadanud läbi aastate ja eeskätt just küsimus on trendis. See, et Riigikogu ja Riigikogu maine on erinevate sündmustega pihta saanud, parlamendi kõige olulisem otsustus kui ka valitsuse tööandja, on kahtlemata problemaatiline. Samamoodi on see laienenud ka valitsusele, samamoodi on isegi presidendi usaldusväärsus veidi pihta saanud. See tuleb nendest küsitlustest ju välja.Ma arvan, et vastus sellele on kindluse loomine üheskoos, nii koalitsioon kui opositsioon. Ma kutsuks ka opositsiooni tervikuna ja Riigikogu mitte käituma EKRE moel selliste valimatute siltidega ründamisega, vaid just sisulist debatti pidama – eelarvega, ka muudel teemadel –, sest kõige suurem mure, mis nendest küsitlustest ju vastu vaatab, on küsimus maksupoliitikast, et kas nüüd on kõik paigas.Hea uudis on see, et kui me selle eelarve ära teeme, need otsused ära teeme, siis aastani 2027 on maksurahu. See vist on kõige olulisem sõnum tegelikult, mida inimesed tahavad nii koalitsioonilt kui opositsioonilt saada. Kui siin ka kolleeg Urmas Reinsalu üritab igal pöördel rääkida uutest maksudest, siis see ei loo kindlust, vaid tekitab ebakindlust. Ma saan aru, et opositsioonil on oma taktika, aga see selleks.Ma arvan, jah, kindluse loomine arusaadavas poliitikas, selle sisuline selgitamine, sisuline debatt nii opositsiooni kui koalitsiooni poolt, see kindlasti annab nii Riigikogu mainele, valitsuse mainele kui kõigile osapooltele juurde. Ma soovitaks institutsioonide mainet võtta tõsiselt kõigil parlamendis olevatel erakondadel just sellepärast, et see tegelikult annab ka kriisis riigile tugevuse vastu pidada. Kaitsetahte puhul ütlen ma, et see küsitlustes on ikkagi kõrge ja Eesti inimesed on valmis Eesti riiki kaitsma. Seda kindlasti tuleb kiita ja olla selle eest tänulik. Aitäh! Lauri Laats, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Te eelnevatele küsimustele vastasite sellisel viisil, et selle asemel, et tegeleda eelarve menetlusega, te olete esitanud Jürgen Ligile umbusalduse, võime võtta seda kokku sellisel viisil, et tõenäoliselt on selline opositsiooni poliittehnoloogiline võte. Ma ei saa sellega nõustuda juba sellest lähtuvalt, et kui me vaatame poliittehnoloogiliselt, siis ma arvan, et kui me sellisel viisil seda käsitleksime opositsiooni poolt, see olekski praegu väga vale. Juba seetõttu vale, et kuna me oleme esitanud, täna esitame Jürgen Ligi osas umbusaldusavalduse, siis tegelikult meedia pilgud ongi praegu ainult Jürgen Ligi ja selle konflikti peal, mis siin on. Ehk siis sellest lähtuvalt me kindlasti seda ei teinud. Aga miks me seda tegime, on just seesama eelmise nädala istung, kus reaalselt me ei saanud rahandusministrilt sisulisi vastuseid, kus ta reaalselt jäi ikkagi sisuliste vastustega hätta, ja see, mis ka siin eelnevalt kolleegid juba väljendasid, et ta oma väljendustega riivas nii seinapoolseid kui ka aknapoolseid fraktsioone. See on ju tõsi. See on stenogrammis täiesti olemas. Kas kuidagiviisi me võiksime vähemalt teie poolt saada selle kindlustunde, et kui selline käitumine ühe ministri poolt või siis teise ministri poolt

tahaks veel korra kuulda teie käest seda kinnitust, et nüüd rohkem maksutõuse ei tule kuni 2028. aastani, mis puudutab teenuseid ja teenuste tõstmiseid riigipoolsete ettevõtete poolt kas need teenused võivad tõusta – ja loomulikult me räägime kõikidest aktsiisidest ja muudest maksudest. Kas te saate kindlalt veendumusega öelda, et kuni 2028. aastani rohkem mingisuguseid tõuse ei tule? Aitäh! Aitäh! Ma ei ole päris kindel, kas ma nüüd sain aru, mis te teenuste all mõtlesite, aga me saame seda hiljem täpsustada (Saalist räägitakse.). Jah, et selle valitsuse poolt olen mina välja öelnud ja mulle tundub, et minu valitsuskabineti liikmed on selle signaali ka kätte saanud, et 2027. aasta valimisteni on maksurahu. See tähendab seda, et iga erakond, olgu ta siis vasak- või parempoolne, saab minna valimistele ja kirjeldada valijatele ja saada selle alusel mandaadi, milline on tema tulevikumaksuplaan, kuidas ta kavatseb tulevikus Eesti riigi rahaasju ja maksuasju korraldada. See kindlasti on väga oluline kindlus nii kodanikele teada, et maksurahu kehtib, ettevõtlusele teada etteaimatavus ja ma arvan, vastab ka kõige suuremale Eesti inimeste murele, mis nendestsamadest teie mainitud küsitlustes tuleb, et on olnud pikka aega kestev maksufestival, kus iga kuu, iga kvartal on erinevad maksuentusiastid pakkunud uusi asju välja ja ei ole selge, mis siis edasi saab. Et nüüd oleks selge, valitsus uusi makse ei kehtesta. Lai julgeolekumaks on, selle me kehtestame. Aktsiisitõusud ja kõik muud maksud on tänastes eelarveotsustes ja maksuotsustes sees. Needsamad eelnõud on siinsamas parlamendis ka. Aktsiisitõusude puhul me loomulikult jälgime ka piirikaubanduse riski. Seda me oleme ka avalikult välja öelnud, see ei ole uudis. Kõik muud, suhkrumaksu võtsime, kuidas öelda, tagasi või laualt maha. Ummikumaks, mida on välja pakutud, jääb tema väljatöötaja lauale. Pakendiaktsiisi puhul ütles taristuminister Vladimir Svet, et seda sellisel kujul ei tule. Ma ennustan, et eks neid mõtteid tuleb veel, need mõtted tuleb rahulikult läbi arutada, aga ma arvan, et Eesti inimestel on oluline teada, et valitsuses on otsus tehtud. Uusi makse peale laia julgeolekumaksu ei tule. Selle eelarvega, nende maksuseadustega me teeme otsused ära ja pärast seda on maksurahu aastani 2027. Aitäh!Ja Aitäh! Ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, lisaküsimus, palun! Aitäh!Austatud peaminister, tõesti, viimased nädalad on väga teravalt olnud üleval debatt riigieelarve läbipaistvusest ja Riigikogu rollist eelarve menetlemisel. rahandusministril on siin muidugi päris konkreetne seisukoht, et Riigikogu liikmetel ei peakski olema rohkem sõnaõigust ja kontrollivõimalust. Samas olete koalitsioonileppes kokku leppinud, et muudate riigieelarve läbipaistvamaks. Nüüd on Riigikokku esitatud ka valitsuse poolt vastav eelnõu. Aga riigikontrolör ja õiguskantsler on päris teravalt seda juba kritiseerinud. Ma loen siin, tänahommikune riigikontrolör Janar Holmi kommentaar selle eelnõu kohta: kasutu, näiline ega tee eelarvet läbipaistvaks.Me oleme siinkohal ka Keskerakonna fraktsiooni poolt esitanud vastava eelnõu, et riigieelarve baasseadust muuta, kus kõik kulu- ja tuluread oleksid maksimaalselt nähtavad ja lahti kirjutatud, aga kahjuks teie erakonna esindaja ei soovi seda rahanduskomisjonis isegi päevakorda panna. Noh, see selleks.Aga seoses teie eelnõuga üks väga oluline ja ohtlik aspekt, mida sinna kirjutataks sisse, on see, et igal ministril saab olema iga hetk võimalik teha eelarves oma valdkonnas muudatusi. Ja seda saab teha isegi siis, kui Riigikogu liige on esitanud oma muudatusettepaneku, muudatusettepanek on läbi läinud, muudatusettepanek on eelarves sees – isegi siis minister võib teha oma muudatused. See tähendab, et liigutakse selles suunas, kus riigieelarve osas võtabki otsuseid vastu ainult üks isik, minister, selle valdkonna minister ja põhimõtteliselt Riigikogu roll riigieelarve menetlemisel muudetakse näilikuks.Ma tuletan siiski meelde, et meie riigi ülesehitus, põhiseadus näeb ette seda ja ma usun, te ka nõustute, et riigieelarve osas teeb otsuseid siiski Riigikogu, et neid ei saa otsuseid delegeerida täitevvõimule, nagu seda praegu üritatakse teha.Ja mul ongi teile küsimus, et milline on teie seisukoht parlamendi rollist riigieelarve menetlemisel? Kas te jagate rahandusministriga sama seisukohta, mida tema on meiega juba jaganud?Aitäh!

eelarve peab soovijatele olema arusaadav, see peab olema loetav, andmed peavad olema võrreldavad läbi aastate. See annab aluse hinnata, kuidas erinevad tulud-kulud kokku langevad, kes kasutab raha õiglaselt ja kas me tahame mingeid muutusi teha. Ja see on ka valitsuses kokku lepitud kolme osapoole vahel. Ja ma ütleks isegi, et opositsioon, kui lubate viisakalt öelda, siis murrab siin lahtist ust väga kangelaslikult, sellepärast et ka seda koalitsiooni tehes mina ütlesin välja, et minu soov on, et eelarve oleks tulevikus paremini loetav, arusaadavam ja kõigile jälgijatele arusaadav, on see siis elektrooniliselt, paberkujul, kuidas iganes; elektrooniliselt ilmselt parem, hoiame puid kokku. Ja mulle tundub, et õiguskantsler ja Riigikontroll on samal seisukohal, küsimus on lihtsalt, kuidas seda teha. Nende sõnum – ja ma olen õiguskantseleri sõnumit nii otse kuulnud kui ka kirja vahendusel näinud – on ikkagi see, et kõige võib-olla kehvem eelarve, mis tuli, oli 21. aastal, 2021, ja tänaseks on olukord kõvasti saanud parem. Ka selle eelarve juures Rahandusministeerium on juba pingutanud, et paremat ülevaadet luua. Ja nii õiguskantsleri kui riigikontrolöri positsioon on ju sama olnud, mis meil ka koalitsioonileppes, et eelarve juures on selgitused, mis on vajalikud, et see saaks selgemaks, ja järgmise aasta eelarve juures tulevad juba põhimõttelisemad muutused. Nii et see on ka koalitsioonis kokku lepitud, selle viib ellu rahandusminister ja rahanduskomisjon. Aga ajaloos … Ma tahan ühe sellise ajaloolise ekskursiooni teha tagasi. Ma lihtsalt olen siin kolleegide abil leidnud ühe tsitaadi, et teie entusiasmile võib-olla ka veidi vastata, kuidas tol ajal Martin Helme, ta oli siis rahandusminister ilmselt, 30 mai 2019 ütles – ja märgake seda sarnasust tänase debatiga – nüüd tsitaat algab nüüd: "Meie üks asi, mida me suudame järgnevatel aastatel ära teha, on see, et me lähme tegevuspõhise riigieelarve juurde. Tegevuspõhine riigieelarve tähendab seda, et me saame eelarvesse infot juurde selle kohta, mida ja kuidas raha kasutatakse või mis eesmärgil." Ja siin on veel juttu ja siis: "Ehk siis, teisisõnu, me tegelikult saame ka operatiivselt ja tõhusalt kätte info sellest, kui raha kusagil jõude seisab või kui ta ei lähe, ei kulu sellele tegevusele, milleks teda algselt planeeritud ja välja reklaamitud." Nii et sama heade kavatsustega asuti tollalgi teele ja jõuti täpselt sinna, kus me täna oleme. Me püüame seda parandada. Aitäh! Suur tänu!Ja sellega ma lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise.Aga enne, kui me saame minna edasi neljanda küsimuse juurde, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teile on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. kohta. Mul on selline tunne, et siin oli konkreetne koht, kus istungi juhataja oleks pidanud sekkuma, sest mul oli konkreetne küsimus peaministrile, et milline tema seisukoht parlamendi rollist riigieelarve menetluses on, kas ta jagab rahandusministriga sama seisukohta. seisukohta. Mulle millegipärast hakati tsiteerima Martin Helme kommentaare. Minu mäletamist mööda ma jätkuvalt esindan Keskerakonna fraktsiooni ja küsin Keskerakonna fraktsiooni poolt. Kahjuks, jah, oleks soovinud, et istungi juhataja oleks sekkunud. Aitäh hea kolleeg! Nagu te teate, kui püsitakse teemas, siis istungi juhataja ei sekku. Antud juhul oli teema demokraatia kriis ja peaminister vastas ka sellele küsimusele, mida teie esitasite. Mina ei saa kuidagi peaministri vastuse sisusse sekkuda, see ei ole lihtsalt minu võimuses. Nii! Edasi läheme neljanda küsimuse juurde, ja samuti peaministrile. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on regionaalne tasakaal. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Tõepoolest, kui me siin arutasime korralduslikke asju, siis minu üks motiiv, et teilt küsida – ma otsustasin, milliselt ministrilt –, on see, et kui peaministrilt küsida, jõuab tavaliselt sinna registri etteotsa ja jõuab oma küsimuse ära esitada. Võib-olla selline kaalutlus on ka. ka. Kunagi, kui teie olite opositsioonis, olen ma siin ministrina ka olnud ilma küsimusteta. Eks siis te teate, kuidas need kokkulepped siis olid.Aga mul on küsimus regionaalse tasakaalu kohta. On ju teada, et Tallinnas ja selle lähiümbruses elab selgelt üle poole Eesti elanikkonnast praegu, ja üks põhjusi on see, isegi peamine põhjus, et üle poole töökohtadest Eestis on Tallinnas ja Harjumaal. Ja sellega saab võidelda, selle tendentsiga – sest me ju ei taha, et Eesti läheks ühele poole kaldu, me tahame, et kogu Eesti elaks on vaja elavdada majandust ja muid niisuguseid asju võimaldada, aga on ka administratiivsed meetmed. On vahepeal olnud koalitsioone, kes vist kaks korda järjest panid oma koalitsioonileppesse kirja, et luua väljaspool Tallinna või viia pealinnast välja 1000 töökohta. Neid tegevusi püüti siin teha, edukamalt või mitte edukamalt. Praegu me midagi sellist koalitsioonileppes ja teie põhitegevussuundades ei näe. Ma võin öelda, et näiteks rahvaraamatukogu seadus, mis teie poole liigub Kultuuriministeeriumis, seal on, kui praegu on maakonnaraamatukogudes, selleks, et teenindada muid piirkonna rahvaraamatukogusid, on olnud riiklikke töökohti neli igas maakonnas, siis need kaotatakse ära, tuuakse Tallinnasse. Ja neid tendentse on mujal ka. Ma tahaksin teada, kas teie peaministrina võtate regionaalse tasakaalu taotlemise ikkagi enda personaalse kontrolli alla ja Eesti ei lähe ainult Tallinna poole kaldu? kaldu? Aitäh, hea küsija! Kui ma ükskord varem siin tunnustasin Lauri Laatsi selle eest, et pani küsimuse väga selgelt kirja, siis teid ma tunnustan aususe eest, et te kirjeldate, et miks küsida peaministrilt, mitte teistelt meistritelt. Kuulaja ja vaataja sai sellest aru. Aitäh selle eest!Loomulikult, regionaalne tasakaal on väga tähtis. Ma ei hakka pikka loetelu tegema. Uus koalitsioonilepe, nagu ma olen siin varem kirjeldanud, on täiendus sellele eelnevale koalitsioonileppele, need kaks käivad koos. Ja sellest koalitsioonileppest ma võin paar märksõna mainida. Me oleme kokku leppinud, et suur hulk ehk 40% erinevatest toetustest, ettevõtlustoetustest, meetmetest läheb väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone. Seda poliitikat me jälgime. Me hindame seda ka, kui me vaatame valitsuses raha jaotuse üle, printsiip oleks täidetud. Ja see on päris oluline, sellepärast et selles uues koalitsioonileppes, kui ma meenutan, siis seal oli neli põhipõhisuunda: kaitsekindlus ehk kaitseväele nende vajalike võimete hankimine, mis võimaldab meil võimalikku konflikti puhul ennast kindlamalt tunda ja vaenlase mõjutamise viia tema territooriumile. Teiseks rahaasjade kordategemine ehk seesama eelarve raamidesse tagasisaamine, kärped. Kolmas – majandus, majanduse kasv, majandustegevused. Ja neljas oligi inimeste toimetulek üle kogu Eesti. Nii et see on prioriteet nii selles uues koalitsioonileppes kui eelmises. kui eelmises. Ja jälle samamoodi näiteid praktilisest elust, ka tänasest valitsusest, aga eelmisest rollist. Samamoodi me oleme teinud ka erisusi, kus omaosalus on olnud väiksem, näiteks väga vajalikus meetmes, mis puudutab inimeste kodude kordategemist, kortermajade renoveerimist või majade renoveerimist, sealgi olema neid samme astunud. Hästi lühidalt vastates, loomulikult, regionaalareng on prioriteet, olgu see liikuvusreform, olgu see rahajaotus. Need tegelikult ongi need otsused, mis aitavad uutel tegevustel, ettevõtetel, tootmistel üle Eesti sündida, inimestel hästi toime saada, ükskõik kus siis Eestis asutaks. Aitäh, Aitäh! Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Aitäh vastuse eest! On hea kuulda, et regionaalpoliitika on peaministri isikliku jälgimise jälgimise all, aga praegu ma siiski näen selliseid tendentse, et need otsused, mis tehakse, piirkondlikult mõjuvad ju erinevalt. Riigi otsuseid tehes peab mõtlema, kuidas need sisuliselt eri piirkondi erinevalt kohtlevad. Mootorsõidukimaksu puhul me oleme palju rääkinud sellest, et maal, kaugetes piirkondades elades teenuseid saada, on vaja autot. Ja me ei saa soovitada ainult kehvemaid autosid, vaid ikkagi selliseid, mis vahemaid läbivad ja omalt poolt ka väga ei saasta. Ei saa tekitada erinevates kategooriates vahesid elanikkonna vahel hakkama saamise mõttes.Näiteks õpetajate puhul – kui riikliku palga eraldist omavalitsustel ei tõsteta, on täiesti selge, et tugevad omavalitsused, kus laekub siin on ka riigipalgalisi, kes makse maksavad päris palju – pealinna ja naabervaldade eelarvetesse nii palju raha, et nad saavad ka omalt poolt toetada, väikestes ja kaugemates valdades ei ole selliseid võimalusi, et lisavahendeid panna näiteks õpetajate palkadesse. Seega, kvalifitseeritud õpetajad võivad koonduda ainult ühte ainult ühte piirkonda ja teistel on raske niisugust taset hoida. Otsuste tegemisel tuleks jälgida, sest praegu on näha, et käriseb ka mediaan- ja keskmise palga vahe maakondade ja Tallinna ja Harjumaa vahel väga tõsiselt. Nii et mida teil on kavas teha, et süsteemselt jälgida regionaalpoliitilise tasakaalu taotlust, et kogu Eesti elaks kõigis valdkondades, mitte ainult retooriliselt? Aitäh! See, mida tehakse, on konkreetsed otsused, nagu te kirjeldasite. Ma mõned võtan siin mainida: kultuuriranitsatoetus näiteks, kui me kultuurist ja haridusest üksi räägime, samamoodi, ütleme, haridusvaldkonnas, kui te küsite, et mis need printsiibid on, siis on käivitatud ka väikeste, kodulähedaste maakoolide toetusmeede, et omavalitsustele väikekoolide pidamisel tuge pakkuda. 18 maakooli üle Eesti sai 1,3 miljonit eurot sest vähemalt kuni kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis oma kodu lähedal. Kohalike omavalitsustega peetakse läbirääkimisi koolivõrgu üle, erinevaid tegevusi tehakse, arutatakse läbi ühistranspordi erinevaid valikuid, ja nagu ma mainisin, mis puudutab võib-olla suuremaid ettevõtlustoetusi, välisrahastusi, siis nende puhul on valitsus võtnud prioriteedi ja leppinud kokku, et sellest 40% läheb väljapoole Tallinna ja Tartut, ehkki, kui lüüa kokku, siis tõenäoliselt need piirkonnad on suurema mõjuga Eesti majanduses nii või teisiti. Nii et tegelikult valitsus suunab rohkem raha väljapoole nendest võib-olla sellistest jõukamatest piirkondadest just sellesama eesmärgiga, et seal oleks elu kvaliteetsem. Loomulikult, linnastumine on mõneti ka paratamatu protsess. Nagu me näeme, teatud tehnoloogilised lahendused muutuvad, teatud tehnoloogilised valikud muutuvad. Ühel päeval on paberkirjade saatmine tõenäoliselt eeskätt emotsioonitegevus, mitte igapäevane kommunikatsioonivahend. On viise, mis muutuvad, aga see, mis puudutab haridust, kultuuri, erinevaid ühendusi, töövõimalusi, kõrgema lisandväärtusega uusi teenuseid, tootmisi, seda me püüame jõudumööda hoida. Aitäh! Lauri Laats, lisaküsimus, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Regionaalse poliitikaga on meil lood ikka väga halvad. Ja nii nagu te siin mainisite, et palgaerinevused, teenuste kättesaadavus, kuigi te mainisite, et

riigiasutused kinni pandud. Ja ma tuletaksin meelde, et 28.02.2007 toimus valitsuse kabinetinõupidamine, kus arutati riigimajade kontseptsiooni koostamise vajadust ning kiideti ka heaks tegevus- ja ajakava, ja lausa 2018, veebruarikuu oli see kuu, kus see kontseptsioon ka valmis sai ja vastavalt sellele kontseptsioonile ja tegevuskavale alustati tööd. Mis praegu teie valitsuse ideoloogia on? Kas te liigute nende riigimajadega, ei liigu või vastupidi, hakkate igalt poolt tõmbama tagasi riigi teenuseid erinevates piirkondades Põlva näitel? Mis on teie praegune strateegia ja kui palju ta erineb sellest riigimajade strateegiast, mis oli välja töötatud 2018. aastal? Aitäh! Ma püüan kuidagi lühemalt seda kokku võtta. Ma ütleksin, et oluline on, et inimestele on kätte saadavad teenused, mitte need kinnisvara ruutmeetrid. Kuna te teate see ei ole ju just varjatud saladus –, et riik tõmbab kokku oma kulutusi, et esimest korda peale 2009. ja 2010. aasta majanduskriisi riigi osa üldises majanduses väheneb. Esimest korda peale sedasama majanduskriisi aastaid tagasi riigis vähenevad tööjõu- ja majandamiskulud. Seetõttu me võtame kokku ka riigimajade ehitamiselt. Riigimajade ehitamine, renoveerimine on pausile pandud teatud ulatuses. Mis tulevik toob, eks me hindame, aga oluline on teenuste kättesaadavus, mitte kinnisvaraportfell. Sellest lähtuvalt me püüame teenused võimalikult kättesaadavaks teha võimalikult paljudele inimestele võimalikult kvaliteetselt, automaatselt ja kus võimalik, seal elektrooniliselt. Loomulikult, selle nimel me pingutame. Aga riigimajade, kui te küsite konkreetsete majade kohta, siis seda on ka avalikult öeldud: nende ehituse ja arenduse me oleme praegu kärpe huvides tõmmanud koomale, mis on ka loogiline, kui me samal ajal otsime raha haridusele, sisejulgeolekule ja kaitsele. Küllap need riigimajad veidi võivad oodata. Aitäh! Suur tänu! Ja lõpetan neljanda küsimuse käsitlemise. Ja viies küsimus ikka peaminister Kristen Michalile.Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on Ukraina toetamine.Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kristen Michal! Minu küsimus on jah Ukraina abistamisest.Kui me nüüd vaatame neid rindeteateid ja kõike seda, mis seal Ukraina ümber toimub, siis on väga üheselt selge see, et ainult finantsabist ja materiaalabist Ukrainale ei piisa. Ukraina kõige-kõige põletavamaks küsimuseks on saanud elavjõu puudus. Ja kui me vaatame ka erinevatel hinnangutel siin, et Ukraina on sõjas kaotanud, ma ütlen, erinevatel hinnangutel ütlen, erinevatel hinnangutel 700 000 kuni poolteist miljonit meest, siis on täiesti selge, et see on ka seesuguse suhteliselt suure rahvaarvuga riigi jaoks ikkagi väga ränk Ja seetõttu on päevakorda kerkinud nii teistes Euroopa riikides, kui peaks olema päevakorda kerkinud ka Eestis, küsimus nendest meestest, kes on Ukrainast lahkunud ja otsinud siis sõjapõgenikuna või rahvusvahelise kaitse saajana või mis tahes muul viisil endale sõjaväest ja sõjakoledustest pääsemist teistes riikides.Ja mu küsimus ongi: kas on Eesti valitsusel praegu nüüd ikkagi väga selge nägemus sellest, mida teha selle viie kuni seitsme tuhande mehega, kes peaksid tegelikult olema Ukrainas rindel ja võitlema oma riigi eest, mitte nautima siin rahvusvahelist kaitset, saama toetusrahasid ja hoidma kõrvale oma riigi eest võitlemisest? Kas meil on seesugune plaan, kava? Mis te selle kohta kostate? Aitäh! jah, mul on hea meel, et te toetate Ukraina toetamist.Minu arvamus on sama. Eelmisel nädalal kohtusime Euroopa Ülemkogul ka president Zelenskõiga, kes oma võiduplaani kirjeldas, mis on suuresti ka avalikkuses olemas. sel nädalal, täpsemalt eile kohtusin ka Ukraina parlamendi esimehega, kellega teiegi kohtusite siin ilmselt, kes kirjeldas seda plaani kui viiest osast koosnevat plaani, mis annab nagu käe rusikasse panna ja venelastele, ütleme, et, astuda.Mis puudutab Ukraina toetamist, siis, jah, Eesti on võtnud nii sõjalisi kohustusi, me teeme seda nii sõjalise abiga, me püüame oma kaitsetööstuse abiga seda teha.Teiseks, me püüame, ja mitte ainult ei püüa, vaid ka aitame näiteks energeetika, kütte valdkonnas, kuna see talv tuleb väga raske. Venelased on täiesti sihikindlalt ja metoodiliselt hävitanud Ukraina kütte- ja soojamajanduse taristut, see on selge, et Ukraina vastupanuvõime nõrgestada.Nii et olgu, jah, siit öeldud, nagu Eesti rahvas tervikuna, mina toetan samamoodi Ukraina toetamist kõigega, mis võimalik, sellepärast et see on sõda meie vabaduse eest.Nüüd, eest.Nüüd, mis puudutab siin olevaid ajutise kaitse saajaid, siis rahvusvahelise kaitse taotluste esitajaid, siis seda on arutatud korduvalt erinevates valitsustes. Ei ole meile palvet ja ei ole meil ka soovi kedagi siit selle alusel välja saatma hakata.Aitäh! küsimus. Järgnevalt, Mart Helme, palun, täpsustav küsimus. Jaa, no tegelikult Ukraina on väga hädas, ma ei oska öelda, diplomaatiliste kanalite kaudu tegelikult saaks ju seda teemat käsitleda ja seda teemat kuidagi paigast liigutada. See on ju päevselge, sest kui ma praegu vaatan Ukraina uudiseid, siis seal on päevakorras väga tõsine arutelu selle üle, et mobilisatsiooniiga alandada 18. eluaastale. Ma ei ole päris kindel, kas praegu on 25. eluaastast alates, aga kuskil nii, ja see tähendab ikkagi seda, et meeleheide on väga suur. Võetakse ära vabastused nii üliõpilastelt kui ka muudelt sellistelt sotsiaalsetelt gruppidelt, kes siiani on kaitse all olnud. Meil on siin võimalik ühepoolselt initsiatiivi näidata ja mitte pikendada ajutise elamise lubasid, mitte pikendada ajutise kaitse saamist ja nii edasi edasi.Loomulikult ma ei arva, et me peaksime Ukraina valitsusele sellega kuidagi jõhkralt ja tagaselja sisse sõitma, aga diplomaatiliste kanalite kaudu oleks võimalik kooskõlastada, et me hakkame neid samme astuma, et Ukrainat nende väga tõsises elavjõupuuduses rindel abistada. Küsimus ei ole ainult rindel töötavates inimestes. Kuna nende energiasüsteem on väga tõsiselt pihta saanud, siis on vaja ka insenere, on vaja igasuguseid remonttöölisi alates keevitajatest ja lõpetades võib-olla veel mingite muude tööde tegijatega. Tegelikult Ukraina vajab oma inimesi praegu ja kuna sõja esimene šokk on möödunud, siis peaks ratsionaalselt lähenema ka sellele küsimusele, kuidas me saame siin olevate inimestega, nende tagasipöördumisega, Ukrainat aidata. Jaa, Aitäh! Jah, üldjoontes, ma arvan, see hinnang on ju kohane, Ukrainal ongi ees väga raske talv ja aeg. Euroopa on rahaliselt ju väga palju Ukrainat aidanud ja aitab ka tulevikus, erinevaid otsuseid on praegugi tehtud, neid ei ole isegi vaja ilmselt üle korrata. Teised partnerid ja erinevad demokraatlikust maailmakorrast, reeglipärasest maailmakorrast lugu pidavad riigid samamoodi neid aitavad. Meie samamoodi, meie oleme kindlasti esimeste hulgas ja püüame seal ka tulevikus püsida, sellepärast et me teame oma naabrit, me teame, mis on Venemaa huvi kas hübriidsel või otsesel moel teistes riikides korraldada. Nüüd, mis puudutab Ukraina inimesi, kes siin on, siis siin on ka välisminister, kes võib seda täpsemalt kirjeldada. Lihtsalt märksõnana võin öelda, Ukraina palve ja soov on anda väljaõpet ja erinevaid oskusi ja võimalusi nendele inimestele, et inimesed saaksid ise minna ja olla Ukrainale toeks, kui selle järgi vajadus on. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, lisaküsimus, palun! Aitäh! Teema on habemega. Teema on kestnud ju alates sellest ajast saadik, kui see sõja aktiivne faas puhkes 2022. aastal. Ja kohe algusest saadik oli ju meie seisukoht see, et ei saa lasta juhtuda kahel asjal: ei saa lasta juhtuda sellel, et Ukraina jookseb inimestest tühjaks, sest see on demograafiline katastroof, neil on neid inimesi vaja, ja ei saa lasta juhtuda sellel, et Eesti muutuks väikeseks Ukrainaks demograafiliselt. Ehk et meie oma rahvastiku väiksusega – Eesti rahvaarv on Euroopas kõige väiksem rahvusriikide hulgas üldse – piiramatult pakume siin võimalust inimestel olla ja tulla. Ja välja on kukkunud, et need kaks kõige negatiivsemat stsenaariumit on läinud tõeks. Esiteks on Ukraina rahvast tühjaks jooksnud ja teiseks on Eesti üks kõige suurema sealt tulnud inimeste hulgaga, kui me võtame oma suurust üldse. See on olnud massiline sisseränne, mis on Eestisse toimunud viimastel aastatel. Ja siinjuures loomulikult me kõik teame, et kuna tulijad on olnud suures osas Ida-Ukrainast, siis on nad olnud venekeelsed. Nüüd, Eesti paistab silma Euroopas kõikides võrdlustes selle poolest, et me ei võta mitte midagi ette, et siinseid väejooksikuid kuidagi aidata sinna tagasi minna. Küll aga kuuleme me täiesti rutiinseid jutte sellest, kuidas võib-olla hakkab Eesti ise saatma oma vägesid või oma inimesi Ukrainasse. Ja nüüd mina ütlen küll – ma ei tea, mida täna rääkis siin teile NATO peasekretär aga mul tõusevad juuksed püsti, kui ma kuulen plaane, kuidas me hakkame, Eesti hakkab minema Ukrainasse oma vägedega appi, sest see tähendab sisuliselt Eesti sõtta astumist Venemaaga. Ja selle asemel, et oma inimesi sinna saata ja seda niimoodi nagu möödaminnes arutada, selle asemel tuleks alustada sellest, et ukrainlased saata oma riiki kaitsma. Ma tahaksin, et te kinnitate üle, et niisugune prioriteet meil ikka on riigis. Aitäh! Aitäh! Hea küsija, me siin oleme ilmselt veidi faktoloogiast põhinevalt ja võib-olla ka suhtumiselt põhinevalt selle nii-öelda pooluste erinevates otstes. Minu arvamus on, et me peame aitama Ukrainat kõigega, mis meil on. Mulle tundub, et see ei ole teie positsioon. Teiseks, faktoloogia, mitte küll eelmises infotunnis, kus ma olin Euroopa Ülemkogul sedasama Ukraina teemat arutamas, aga võib-olla üle-eelmises infotunnis arutasime ja ma lugesin teile neid numbreid ka korduvalt ette, otsin need numbrid taas välja, loen ette. Rändetrendid muidugi teie väiteid ei kinnita. Eestisse on rändetrendide numbrites näha, on vähem tulijaid ja needsamad rändetrendid sedasama teie ettekujutust, kuidas … No mis see teie esitlus oli, te kunagi väitsite, et Eestis on rohkem venekeelseid inimesi kui nõukogude ajal – seegi number ei vasta tõele. Kõik need faktikontrollid on tehtud ja see väide ei vasta tõele. Ja kui te küsite, kas me peaksime hakkama tõmbama mingeid punaseid jooni, ütlema, kes kuhu ei saa või kuidas me ei aita. Kindlasti me ei tee seda. See olukord on umbes selline, nagu me peaksime iseendaga läbirääkimisi, mida me täpselt Venemaaga ei tee. Venemaa ei ole meie sõber.

küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on valitsuse suhtumine pensionäridesse. Vadim Belobrovtsev, palun. Aitäh! Lugupeetud minister! Viimasel ajal tekib selline tunne, et valitsus on valinud endale järjekordse elanikkonnarühma, keda vaenata. Eelnevalt on valitsus kiusanud näiteks lastega peresid, eriti paljulapselisi peresid, vähendades näiteks nende toetusmäära 200 euro võrra kuus ja kaotades nendele mõeldud maksusoodustusi. Nüüd on kolme erakonna valitsus, kuhu kuuluvad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200, võtnud oma huviorbiidile pensionärid. Esiteks, vaatamata sellele, et koalitsioonileppes oli selgelt kirjas, et keskmine vanaduspension Eestis jääb tulumaksust vabaks, muutis koalitsioon seadust täiesti vastupidises suunas ning järgmisest aastast on keskmine pension Eestis tulumaksuga maksustatud. Teiseks asus valitsus tõsiselt arutama iga-aastase pensionide indekseerimise kaotamist või vähendamist. Üldsuse rahulolematus pani valitsuse sellest plaanist ajutiselt loobuma, aga nii mõnigi valitsuse liige on öelnud, et tulevikus tullakse selle teema juurde kindlasti tagasi. Kolmandaks muudab Sotsiaalkindlustusamet pensionide väljamaksmise korda. Kui siiamaani on pensionipäev olnud iga kuu viiendal kuupäeval, ja seda aastakümnete vältel, ning kui pensionipäev langes nädalavahetusele, maksti pensionid välja sellele päevale eelneval reedel, siis uuest aastast kord muutub ning raha jõuab pensionäride kontole alles pärast nädalavahetust, kas esmaspäeval või lausa teisipäeval. Amet põhjendas seda tööjõukulude kokkuhoiuga, aga me kõik ju saame aru, et pensionäride jaoks on tegu väga suure stressiga. Eakamad inimesed kahjuks elavad igasuguseid muutusi, eriti selliseid suuri muutusi, hästi keeruliselt. Miks teie juhitud valitsus nii küüniliselt pensionäre vaenab? Need inimesed on andnud oma väärtusliku panuse Eesti riigi heaolusse ning väärivad ikkagi teistsugust lähenemist. Vähemalt niimoodi arvab Keskerakonna fraktsioon. Aitäh! Siin on hästi palju asju, mida ma kolme minuti jooksul püüan korrigeerida.Aga kõigepealt, kui see küsimus oli, kuidas see pealkirjastatud oli, valitsuse suhtumine pensionäridesse, siis peaministrina võin kinnitada, et valitsuse suhtumine pensionäridesse on väga hea. Olgu see öeldud, must-valgel, et saaks kirja.Esiteks, kui me oleme öelnud, et me teeme üle riigi kärpeid, siis kärbetest pääsevad ainult kolm valdkonda – kaitseväevõimed, politsei-õpetajad ja pensionid. Seda debatti on siin saalis peetud. Väljaspool parlamenti on üks erakond, mis hüüab kogu aeg: "Mina ka! Mina ka!", ehk Parempoolsed, kes ütlevad, et kindlasti tuleks pensionid oluliselt väiksemaks teha. Mina seda ei toeta, mina ei ole sellega nõus. Parlamendis Isamaal on erinevaid väljaütlemisi olnud – õnneks Urmas Reinsalu sellest taganes pärast avaliku debatti et ka pensione tuleks kärpida. Mina seda ei toeta. Nii et valitsus suhtub pensionäridesse väga hästi. Olgu see esiteks öeldud.Teiseks, kui ma vaatan nüüd reaalseid numbreid, siis tänavu aasta 1. aprillil on tõusnud pension iga-aastase indekseerimise järel 10,6%, 774 euroni kuus. Rahandusministeeriumi prognoos ütleb, et 2025. aastal kasvab keskmine pension 813 euroni. Pensionid on viimase 12 kuu jooksul kasvanud 10%, palgad umbes 7%, hinnad umbes 3,5%. Palgad kasvavad kaks korda kiiremini kui hinnad ja pensionid koguni kolm korda kiiremini kui hinnad.Kui nüüd vaadata taas numbreid, siis 2023. aastal, jälle sellele halval Reformierakonna ajal, toimus 15 aasta suurim pensionitõus. Indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul tõusis keskmine brutopension 595 eurolt 700 euroni ehk koguni 17,6%. Ja netopensionitõus oli veel kiirem. Maksuvaba miinimum tõusis 654 euroni ja pensioniikka jõudnu maksuvaba tulu tõsteti 704 euroni. Nüüd väikse mälestusena teile, et pensionide tulumaksuvabastuse kaotas ära Jüri Ratase valitsus Isamaa kaasabil. Jüri Ratas on teile ilmselt tuttav inimene, tänaseks küll põline isamaalane. Aga nemad seda tegid. Ja nüüd, kui vaadata numbreid, siis vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu püsib jätkuvalt kõrgem kui üldine maksuvaba tulu. Vanaduspensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu hakkab olema 776 eurot. Küsige veel, ma hea meelega räägin juurde! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Ma küsingi veel. Ma lihtsalt tuletan ka teile meelde, et pärast otsustati, et keskmine pension jääb tulumaksust vabaks, Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuses, ja kui Keskerakonda valitsuses enam ei olnud, siis Reformierakonna Reformierakonna juhitud valitsus ikkagi otsustas, et nüüd taastatakse see tulumaks keskmise pensioni pealt. Aga kuna te ei lükanud ümber neid minu [esitatud] fakte, mis ma tõin oma küsimuses – neid ei olegi ei olegi võimalik ümber lükata, kuna need ongi faktid –, kus pensionäre põhimõtteliselt valitsuse poolt kiusatakse, siis ma peatuks kolmandal faktil ehk pensionide väljamaksmise hilisemaks lükkamise peal. Maalehes ajakirjanik Argo Ideon kirjutab, et tegelikult see on pensionäride väntsutamine. See annab kokku väidetavalt umbes 20 000 eurot kokkuhoidu, et makstakse pensioni välja hiljem, mis tegelikult on pensionäride jaoks hästi halb uudis. Toob näite, et näiteks jaanuarikuu, 5. jaanuar 2025 on pühapäev. Seega senise korra järgi makstaks pensionid välja reedel, 3. jaanuaril, nüüd aga tuleb pensionisaajatel oodata 6. või lausa 7. jaanuarini, et oma raha kätte saada. See tähendab, et pension laekub varasemaga võrreldes kolm või neli päeva hiljem. Ja tõepoolest ei mõista, mispärast riik eakaid sellise ebamugavusega karistab. Rääkides sirge näoga, et ei ole võimalik riigiasutuses organiseerida asju nii, et 3. kuupäeval pensioni maksmine toimuks sama tööjõukuluga kui 6. või 7. kuupäeval, näitab vaid kehva töökorraldust. Ka mina arvan, et probleem on vist Sotsiaalkindlustusameti kehvas töökorralduses. Mida arvate sellest teie? Kas meie eakad inimesed on kuidagi selle ära teeninud, et nendega niimoodi käitutakse? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt siiski taas faktimeenutused. Pensionide tulumaksuvabastuse, nagu ma enne ütlesin, kaotas ära Jüri Ratase valitsus Isamaa kaasabil, oleks hästi klaar. Ja nüüd numbrite osas pensionide ja palga suhe omavahel. Kui 2021. aastal moodustas keskmine pensioncirca43% keskmisest palgast, siis 2024. aastal on see suhecirca48%. Me oleme viimaste aastatega teinud pensionides tohutu hüppe. Ja kui vaadata korraga ajalugu, lihtsalt meenutusena, siis keskmine pension on viimase 30 aastaga kasvanud ligi 26 korda. Nii et kui võrrelda hinnatasemega, siis keskmise pensioni ostujõud on kasvanud veidi alla viie korra. Nii et seda ajaloost ja nendestsamadest otsustest.Mis puudutab sedasama otsust või muret. Lugesin minagi, et neljal kuul või neljal korral langeb see kuupäev nädalavahetusele. Mina ei saa öelda küll, et see oleks mõistlik asjade käik ja sellega kuidagi rahul saaks olla. Minu soovitus on sotsiaalvaldkonna inimestele, ministrile samamoodi, otsida lahendusi, vajadusel investeerida täiendavatesse IT-vahenditesse. Ei saa olla nii, et digitaalses riigis sõltub nädalavahetusest see, kas pensionid välja makstakse. Mina sellega rahul ei ole, olen seda ka neile öelnud. Nemad ütlevad, et see nõuab täiendavaid investeeringuid IT-süsteemidesse. Väga hea, siis tuleb neid teha. Aitäh!

ja seda tähtsam on neil vajadus ja nõudlus osaleda ühiskondlikes organisatsioonides, aga selle aasta püsikulude toetus on null pensionäride ühendustele. Loomulikult nad saavad projekti kirjutada, teil objektipõhine rahastus mingisugune on, aga igapäevast elu korraldada, üüri maksta ja nii edasi nendes ruumides, kus nad asuvad, neid ei toetata.

Aa, Eesti pensionäride ühendus. Selle kohta võin öelda, et pensionäride ühenduste rahastus on olnud nii, et 2019. aastani toimus nende organisatsioonide rahastamine hasartmängumaksu vahenditest nõukogu otsuse alusel tegevustoetusena ja alates 2020. aastast mindi üle strateegilise partnerluse põhimõtetele.Kuna ministeeriumis tegevustoetust kui sellist ei eksisteeri, toetust saabki konkreetsete eesmärkide ja tegevuste elluviimiseks, siis selleks oli ka selline programm. Partneriteks on Kuldne Liiga, kelle eelarve on veidi alla 300 000 olnud, toetus on olnud 230 000 sellest, ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, kelle eelarve on veidi üle 200 000, toetus on veidi alla 200 000 olnud. Kokku oli riigipoolne toetus sel perioodil umbes 400 000, veidi Aastatel 2022–2024 sai konkursi korras vanemaealiste strateegiliseks partneriks Kuldne Liiga. Nende ülesandeks on koostöös Praxise, pensionäride ühenduste liidu ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudiga vanemaealiste esindus, huvikaitseorganisatsioonide koostöövõrgustiku loomine, arendamine ning vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtete kujundamine, juurutamine Eestis.

ja 2025. aastal on eesmärk jätkata. Selleks tuleb teha taotlused, siin on teatud tingimused. Uus taotlusvoor avaneb veel sellel aastal, siis on võimalik ka Eesti Pensionäride Ühenduste Liidul kandideerida. Suur Suur tänu! Ja lõpetan meie tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Tänane seitsmes küsimus on peaminister Kristen Michalile.Küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on punasümboolika avalikus ruumis.Jaanus Karilaid, palun! Aitäh istungi juhatajale! Hea peaminister! Jutt käib siis sellest agressioonisümboolikast, mis asub Tartu maanteel Stockmanni kaubamaja vastas. Ja kirjalikus vastuses mulle siseminister Lauri Läänemets väitis, et ka teda häirib see sümboolika seal katusel, aga tema midagi teha ei saa ja selle eest peaks kandma hoolt Heidy Purga oma muinsuskaitsega. Käib nagu kuuma kartuli veeretamine. Tegelikult võiks olla see juba ammu maha võetud sealt. Mis oleks see lahendus, et me saaksime sellisest agressioonisümbolist sealt lahti? Aitäh. Jaa, aitäh hea küsija! Selle üle tegelikult ju parlament siin päris pikalt on juurelnud. Minagi olin vist parlamendi äkki majanduskomisjoni esimees, kui me selle saatsime, selle eelnõu siit teele, mis tuli tagasi uuesti aruteluks, ja nüüd see eelnõu vist siinsamas parlamendis seisab. See puudutab ehitusseadustikku ja selle sees siis on needsamad regulatsioonid, kuidas avalikust ruumist sinna mitte sobivad rajatised, erinevad punamonumendid eemaldatakse. See nimekiri on tegelikult ju ka suhteliselt olemas. Siin on kirjas kõik needsamad mälestised ja muinsuskaitseala hooned, mille fassaadil sellist nõukogude sümboolikat on. Selle hulgas on ka teie mainitud maja ja siin on veel hulk erinevaid objekte, mõned kultuurimajad, mõned raudteejaamad, nii edasi. Selliseid objekte on. Minu soovitus oleks, ja ma olen seda soovitust ka varem andnud ja ise olen ka tegelikult selle eelnõu vastuvõtmise juures olnud: Eesti riigis oleks seesama reeglistik ju, seesama ehitusseadustik vaja siin parlamendis ära menetleda ühele poole. Selles … Ma arvan, see võiks olla nii opositsiooni-koalitsiooni ühine panus, et me selle tehtud saame, et siis saaksid need reeglid ka selgemaks. Nii et siin, jah, meil vist erimeelsust ei ole. Aitäh!

selles küsimuses põrgatas palli eemale.Aga ühes palju olulisemas küsimuses, mis puudutab Vene kodanike hääleõiguse piiramist, teadmisega, et nad on andnud ka lojaalsusvande Vene Föderatsioonile. Ja nii Isamaa kui Reformierakond on olnud mõlemas, ütleme, selles küsimuses väga konkreetsed, et, jah, peab piirama, eriti peale 22. aasta agressiooni Ukrainasse. Aga millegipärast Reformierakond ei ole jõudnud praegu oma sõnadest kaugemale. Väidetakse, et, jällegi, et valitsust juhivad sotsiaaldemokraadid: "Jah, me lubasime valijatele, andsime sellise lubaduse, aga näete, oleme sotsidega valitsuses, midagi teha ei saa."Aga ma arvan, et riik ja sellised olulised põhimõtted on palju kaalukamad kui üks konjunktuurne valitsuskoalitsioon.Miks me siin edasi liikuda ei või ja mis siin lahendus oleks?Aitäh! Aitäh Mina oma seisukoha olen, jah, öelnud korduvalt siin puldis siin küsimustele vastates. Hea küsija seda ilmselt teab, et minu arvates Venemaa kodanikud, Valgevene kodanikud ei peaks Eestis asjade otsustamisel osalema. See on suhteliselt klaar.Ma tean, Isamaa on pakkunud välja ühe eelnõu, mis puudutab kõiki kolmandate riikide kodanikke põhiseaduse muutmisena. See eelnõu kahjuks ei lahenda seda probleemi ja pigem piiritleb sellega ära ka meie liitlased, nii et see teie pakutud eelnõu kahjuks vist ei ole lahendus. Sarnase eelnõu on tegelikult ka valitsus juba varasemas valitsuses tagasi saatnud.Mina pigem kutsuks üles ja nägin ka eile uudistes, ka Isamaa poolt oli see selline üleskutse, kes seda teemat siin omalt poolt välja pakkus, ilmselt millele te soovite viidata, otsima ikkagi seda lahendust, just konkreetselt määratleda Venemaa ja Valgevene kodanikud ja kui vaja, muuta ka põhiseadust.Või teine alternatiiv, mida ka eilse debati käigus, ma saan aru, välja pakuti: sõnastada positiivselt, kes siis täpselt on need, kes kohalikel valimistel valida saavad.Mõlemad saavad.Mõlemad lahendused sobivad. Igal juhul tuleks see ära teha.Koalitsiooni printsiibid, jah, on täpselt samad, mis nad olid nädal või paar tagasi, et koalitsioonis kas tehakse asju koos või seda koalitsiooni enam ei ole. Nii et meie omalt poolt kindlasti tegeleme ka oma koalitsioonipartnerite veenmisega, et selles suunas tuleks liikuda. Ja kui on hea õiguslik tekst, nagu ma mainisin, just eeskätt Vene ja Valgevene kodanikke, aga mitte kõiki kolmandaid riike puudutavalt, siis kindlasti see on baas arutada.Või siis teine variant on seesama, mida ma ka just ütlesin, et üks variant on ka positiivselt sõnastada läbi nimekirja, kes täpselt saavad valida.Ma arvan, et meil on siin vähemalt parlamendis suurel hulgal erakondadel ühisosa olemas. Ja ega ta tegemata ei jää, isegi kui ta ajutiselt veidi kauem aega võtab.Aitäh! Aitäh! Ja järgnevalt lisaküsimus. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma loodan, et ma ei lähe nüüd küsimusega etteantud temaatikast välja, aga ma tahaksin küsida teilt selle Lihula ausamba hoiulevõtmise kohta politsei poolt. Temaatika seondub läbi selle, et millised sümbolid on lubatud ja millised ei ole. Esmaspäeval teie valitsuse liige, siseminister Läänemets, kinnitas meile, et nüüd läbiviidud analüüsi kohaselt see ausammas, mis võeti ära 30. augustil, ei sisaldanud natsisümboolikat. Ja loomulikult oli see ette teada, et see mitte mingisugust natsisümboolikat ei sisalda, sellepärast et tegu oli ju 2004. aasta ausamba täpse koopiaga. 2004. aastal viidi juba läbi analüüs Tartu Ülikooli semiootikakeskuse poolt ja tuvastati, et see ei kätke natsisümboolikat. Üllatus-üllatus, et nüüd koopia puhul ka ei tuvastatud seda! Seda silmas pidades oli ikkagi tegemist ju ilmselge õigusrikkumisega politsei poolt selle ausamba äravõtmise näol, hoiulevõtmise näol. Ei ole ju niimoodi, et näiteks politsei tuleb suvalisel hetkel tänaval teie juurde, võtab teilt koti ära, [öeldes], et meile on laekunud informatsioon, et siin võib olla mingit keelatud informatsiooni, hoiab teie kotti kaks kuud enda käes ja siis ütleb, et jah, viisime läbi analüüsi ja selgus, et ei olnud. Mina küll ei tahaks, et Eesti riigis sellised mustrid hakkavad toimuma. Seda enam, et kohapeal oleks politsei saanud kohe veenduda, visates pilgu sellele ausamba koopiale peale: jah, tegemist on koopiaga – vaatan originaali pilti, vaatan seda –, vastuolud puuduvad, tegemist on sama asjaga, rohkem midagi analüüsida ei ole. Kuna see operatsioon leidis aset valitsuse heakskiidul, siis minu küsimus teile ongi, esiteks, see: kas teie omalt poolt mõistate hukka sellise õigusrikkumise, eraomandi puutumatuse põhiõiguse rikkumise? Teiseks, kes sellise õigusrikkumise eest vastutab ja kuidas?

hea Riigikogu esimees! Ma lühidalt vastan. Me seda Lihula samba [teemal] oleme siin debateerinud ja ilmselt jõuame teinekord jälle debateerida, saab küsimustesse kirja panna, siis saab seda debateerida. Ma siiski ütleksin, et praegu on ju politseiline menetlus pooleli, oodatakse omanikku, nii palju kui ma olen jõudnud uudistest vaadata. Ja muu informatsioon: valitsust informeeriti, seda me oleme juba kirjeldanud siin. Loomulikult politsei oma tegevustes lähtub seadustest ja täna ei ole meil informatsiooni, et politsei ei oleks lähtunud korrakaitseseaduse alusel

on Helir-Valdor Seedril käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Meil on täna siin, praegu, infotund ehk see on selline formaat, kus valitsuse liikmed, täna peaminister, jagavad informatsiooni ja vastavad Riigikogu liikmete küsimustele. (Juhataja: "Nii on.") Seda informatsiooni, mida me siis siin kuuleme, ei võta ainult Riigikogu liikmed teadmiseks, vaid seda kantakse ka elektrooniliselt üle, nii et Eesti avalikkus ja ajakirjandus, meedia, kõik saavad siit värsket otseinformatsiooni. On väga oluline, et see informatsioon oleks õige ja täpne. Minu reaktsioon täna võtta siin protseduurilises formaadis sõna on tingitud peaministri vastusest kolleeg Jaanus Karilaiule, kus ta väitis, et agressorriigi kodanike … Isamaa algatatud eelnõu ei lahenda seda agressorriigi probleemi ja välistab meie liitlased kohalike omavalitsuste volikogude hääletusel. Ma püüan jääda viisakaks ja ei ütle, et peaminister valetab, vaid ütlen, et peaminister levitab valeinformatsiooni ja teeb seda juba korduvalt, ka mitu nädalat tagasi minu küsimusele vastates ta täpselt samamoodi väitis.Ei, lugupeetud peaminister, ma soovitan teile, et lugege see eelnõu läbi, kui te tulete ja avalikult esinete siin infotunnis. Meie esitatud eelnõu, (Juhataja: "Aitäh!") nii seadusemuudatus, kui ka põhiseaduse muudatus, ei välista seda, vaid

ma pean teid kahjuks katkestama, ma tõesti siiralt pean teid katkestama, sellepärast et see ei ole küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. See on selgelt soov kasutada ära vastulause võimalust ja seda infotunni formaat ette ei näe. Ma ei saa seda mitte ühelgi moel lugeda protseduuriliseks küsimuseks, see ei ole seda, täiesti siiralt ei ole seda. Nüüd, head kolleegid, läheme edasi kaheksanda küsimuse juurde. Kaheksas küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on taastuvenergia toetuste maksmine. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma arvan, et teie olete väga heas positsioonis sellele küsimusele vastama sellepärast, et te olete ühelt poolt praegu peaminister, aga eelnevalt olite nii-öelda kliimaminister. Sõna, mida on siiamaani raske välja hääldada, aga see selleks. Igal juhul tahan küsida teilt teatud informatsiooni kohta, mida lugesin viis päeva tagasi ERR-i portaalis avaldatud uudisest, mis kannab pealkirja "Enim taastuvenergia toetust said mullu Enefit Wind, Enefit Green ja Utilitas". Või Utilitas, kuidas eesti keeles öeldaksegi. Igal juhul tuuakse esile, et 2023. aastal maksti kokku välja 75,6 miljonit eurot taastuvenergia toetusi ja need kolm ettevõtet, mida ma juba nimetasin, said kokku kolmandiku: Wind 15,15 miljonit, Enefit Green 4,8 miljonit ja Utilitas Tallinna Elektrijaam 4,8 miljonit eurot. Asi, mis minule kui inimesele, kes ei ole energeetika- ja elektrituruvaldkonnas spetsialist, jääb arusaamatuks neid numbreid lugedes, seisneb selles, et ma ei saa aru, miks on vaja sellistele ettevõtetele üldse maksta mingisuguseid toetusi, pidades silmas, et sellessamas uudises on toodud välja, et needsamad kolm ettevõtet said samal aastal vastavalt 28,2 miljonit, 54,7 miljonit ja 16,8 miljonit

kuulake korraks, muidu te ei saa täpselt vastata – olid vastavalt 13,05 miljonit eurot, 49,9 miljonit eurot ja 12,04 miljonit eurot. Sellised oleksid olnud nende ettevõtete kasumid ilma taastuvenergiatoetuseta, mis olid vastavalt 15 miljonit, 5 ja 5 miljonit. Kas te saaksite selgitada, miks selliste tohutute kasumitega ettevõtetele peab maksumaksja rahast veel maksma taastuvenergia toetusi? Suur Ma püüan võimalikult lihtsalt selgitada, aga eks me saame debati käigus seda jätkata. On teatud reeglid, kuidas ühiskond kutsub esile tehnoloogilisi muutusi. Näiteks ta tahab puhast ja soodsamat energiat, öeldes, et selleks on vähempakkumine. Kes seda pakub kõige odavamalt, kes seda teeb teatud viisil, kes viib oma soojamajanduse näiteks puhastele alustele, see saab konkureerida sellisele määrale, sellisele toetusele teatud tingimustel. Ja tihtipeale just ettevõtted seda teevad. Ettevõtted ei tee seda ... Vahel nad kaaluvad, kas nad teevad seda ilma toetuseta – ja no miks mitte. Me selles osas ilmselt ei erine, et minu vaade poleks samamoodi energiaturule ja soojamajanduse turule, parim turg oleks see, mis saaks ise hakkama turu vastu, kus toimuks innovatsioon ja oleks äge konkurents tarbija pärast. Kahjuks see alati nii ei ole, mõned turud on loomulikud monopolid, mis puudutavad võrke – kaugkütte puhul näiteks. Energiaturud on vähe teises olukorras ja nii edasi. Uute tehnoloogiate turule toomisel kahjuks teevad seda või õnneks teevad – kuidas iganes soovite sõnastada – teevad seda muidugi pea kõik arenenud riigid, kus on mehhanismid. Need on erinevad mehhanismid selleks, kuidas kutsutakse turule uusi tehnoloogiaid, mille eesmärk on tulevikus kas pakkuda mõnda teenust soodsamalt, parema kvaliteediga, puhtamalt ja nii edasi, nagu me oma elus tulevikus näha tahame. Nii et nende reeglite alusel mistahes ettevõtted saavad ka mistahes toetusi. Lihtsustatult öeldes, kui kuulutada välja konkurss, kes mistahes hooldusteenust pakub, siis isegi kui see ettevõte on väga suures kasumis, see võib olla mistahes finantstehingute või varade ümberhindluse tõttu suures kasumis või oma põhitegevuse tõttu kasumis, siis ta saaks ka selle teenuse eest neid toetusi, mida ta konkursil on saanud. Nii et need reeglid kehtivad kõigis valdkondades samamoodi, või kui mõni ettevõte osutaks ühistransporditeenust, kes on osalenud vähempakkumisel reisijate vedamisel teatud kilomeetrite alusel, siis ta võib olla väga suures kasumis, aga riik ei asu seda kasumit rekvireerima muuga kui riigis kehtivate maksudega, vaid ikkagi nende tingimuste alusel makstakse need toetused välja nende teenuste eest, mida osutatakse. Energia ja kaugküttega on tegelikult olukord samasugune. Varro Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun. Täpsustav küsimus. Aitäh! Ma saan teie mõttekäigust esiteks aru, aga koht, kust mul on raske nõustuda teiega, algab seal, kus te ütlete, et on teatavad mudelid, kuidas kutsutakse esile soovitud ettevõtlust. Oli midagi sellist, eks? Teatud mudelite kaudu me suuname seda, et tekiks teatud ettevõtluse viise, mis on antud juhul puhtam energia. Me võime selle üle vaielda, kas see on tõsi või mitte, aga see ei ole praegu vaidluse objektiks. Aga kust nüüd tekib lahkarvamus, on see, et nende CO2 kvootidega juba ju on loodud need mehhanismid, mille kaudu luua nendele nii-öelda taastuvenergia ettevõtetele tõsine konkurentsieelis põlevkivist energia tootmise ees, mis omakorda võimaldab neil teenida väga suuri kasumeid. Ehk tegelikult juba on ju rakendatud neid mudeleid ja neid meetmeid, mille kaudu see on neile loodud tingimused, kus nad saavad teenida väga suuri kasumeid, kümneid miljoneid eurosid aastas. Ma ei hakka neid numbreid siin kordama. Minu küsimus seisnebki selles, et aga miks peab veel täiendavalt neile toetusi maksma? Minu idee on, minu arusaam on see, et toetusi makstakse nendele, kes muidu ei saaks äritegevust kasumlikult praktiseerida. Kui juba on loodud eeldused, et nad saavad väga palju kasumit teenida, kümneid miljoneid eurosid aastas, miks veel täiendavalt maksta neile kümneid miljoneid toetusi maksumaksjate rahast, taastuvenergia toetust? Ja mis on selle küsimuse taustaks, on muidugi minu täiesti erinev arusaamine sellest, mis on õiglane. Ma ei näe, et see oleks õiglane maksumaksjate raha sellisel moel nendele ettevõtjatele, kui lubate, siis kasutan sõna "kantida", sest seal ei ole mitte mingisugust sisulist põhjendust. Samal ajal meil on siin Riigikogus praegu eelnõu, mille teie enda valitsus on esitanud, millega võetakse näiteks osadelt kodustelt emadelt, kelle abikaasa on ravikindlustatud isik ja maksab sotsiaalmaksu, ära ravikindlustus. Näiteks kahe lapsega ema, kelle lapsed on kolme- ja viieaastane, selle eelnõu kohaselt jääb ilma ravikindlustuseta, ja sellega hoitakse kokku paar miljonit eurot aastas. Samal ajal

saame printsiipidest aru, iseasi, kuidas me neid hindame, aga ma püüan selgitada seda mõttekäiku nii hästi, kui mul see hetkel õnnestub. Üldiselt on ikkagi nii, et kui ühiskonnas on mingis valdkonnas turutõrge, on vaja tehnoloogilist muutust, siis teatud tehnoloogiate turule toomiseks korraldatakse konkursse, vähempakkumisi, kuidas iganes need toimuvad, sellestsamast eesmärgist lähtuvalt. Samamoodi võiks näiteks küsida, et miks annab riik näiteks hoonete renoveerimiseks raha ettevõttele, mis on suures kasumis. Tõepoolest, ta on, aga ta teeb seda teenust, mida meil on vaja, majad saavad paremasse korda, inimesed saavad elada paremates kodudes, kus energiakulud on paremini kontrolli all. Teedeehitusettevõtted, kindlasti on aastaid, kus nemadki, Rail Balticu ehitajad, on suures kasumis, ometi ehitavad nad, teevad seda teenust ja nad on selle konkursi võitnud, nendel tingimustel sinna saanud. Soojamajanduses, energeetikas mitte maksumaksja, vaid tarbija, kes seda teenust tarbib, maksab selle eest. Ja see tingimus ongi see, et see energia, soe on teatud tingimustel, ta on puhtam, ta saastab vähem meie ümbrust näiteks, ja nendele tingimustele vastab. Siis on võimalik nende toetuste või nende reeglite sisse mahtuda, kui ma püüan seda lihtsustatult selgitada. tegemist on igati läbipaistva mehhanismiga, kui tingimused on kõigil ühesugused. Kes tahab, konkureerib, teeb selle investeeringu. Ma arvan, et ometigi isegi EKRE maailmavaatega kuidagi ei peaks vastu olema see, kui ettevõtja otsustab teha investeeringu nende reeglite alusel, mida ta ette näeb. Ja selle reegli alusel saab siis vastavalt sellele ka küsida tarbijatelt selle teenuse eest raha. Nii et

riigiettevõte, kes on kasumis, ja siis sinna veel riiklikult pumbata raha sisse läbi toetuste, et see on võib-olla omaette küsimus, sest, sest, teisipidi, ma olen teiega nõus, ega ettevõtjad peaksidki kasumit teenima ja isegi kui riik nii-öelda tellib näiteks teedeehituse teenust ja need muud näited, mis te tõite, ega siis ettevõte ju ei peaks seda pakkuma selliselt, et see kasumivaba on.Aga ma küsin niimoodi, et näiteks Eesti Energia juht on öelnud, et miks Eesti Energia ei mõtle tuumaenergeetika arendamise peale, sest et see hakkaks tootma nii palju soodsamat energiat, et see lööks nende enda enda tuule- ja päikeseenergeetika pihta, eks ole, taastuvenergia tootmise pihta, kuhu nad on investeerinud.Ja siis teine nurk on ju veel see, et kui me vaatame sellist energeetilist või füüsikast lähtuvat vaadet, siis need energiatootmisallikad esiteks on ilmastikust sõltuvalt see nii-öelda energiatihedus on palju madalam kui fossiilsetest või tuumaenergiast näiteks elektri tootmisel. Selleks, et need saaksid turul olla, tuleb mitte ainult neid toetusi maksta, tuleb investeerida võrkudesse, tuleb ehitada kas salvestust või, ütleme, gaasijaamasid, mis on jälle ekstra kulu.Ja me siin ju tihti räägime, et Eesti konkurentsivõime võiks paraneda, aga arvuta, kuidas arvutad, isegi kõigi nende toetuste ja lisainvesteeringute toel see taastuvenergeetika teeb elektrit kallimaks Eestis.Miks me üldse seda asja ringi ei vaata ja nendest taastuvenergeetika toetuste maksmisest ei loobu? Jaa, aitäh!No vot, kallimaks ta ei tee. Olgu see nüüd öeldud. Vastupidi, teeb soodsamaks.Vaadates reaalset elu, siis needsamad fossiilid, kuidas iganes me neid hindame, parim, kui muuseumis, jah, energeetikast räägime, rõhutatult, et me peame energeetikadebatti, fossiilid ikkagi energeetikas saavad turule siis, kui hind on palju kõrgem, ehk meie tarbijatena ja meie ettevõtjad maksavad rohkem. Nii et eesmärk ikkagi saada rohkem soodsamat on tänapäeval ikkagi väga selgelt selle markeriga, et see on taastuv. Taastuv on soodsam ja need kaks asja käivad koos.Ma ei ole märganud Eestis ringi sõites – ja ma sõidan Eestis ringi päris palju, eks teiegi et oleks mingeid kohti, kus maja ees on silt, et ta on, inimene on konservatiivsem, talle meeldib väga fossiilne energia ja päiksepaneeli ta katusele ei pane. Kõik on aru saanud, et teatud perioodil oma tarbimise vastu taastuvenergia on mõistlik investeering ja rahvamajanduses üldiselt samamoodi. See ei ole kuidagi erinev.Nii et kui te küsite, et miks on taastuvenergiasse vaja panustada läbi nendesamade reeglitega, mida me siin kolleeg Vooglaiuga debateerisime, siis sellepärast, et turule tuleksidki need tehnoloogiad, need tehnoloogilised lahendused, mis pakuvad soodsamat ja puhast energiat.Ja sellel on ka veel lisandväärtus, ehkki me kodus vaatame eeskätt hinda, siis tootmistes ja teenustes on väga tihti just see portfellis olev energia puhtus alus, kas sa saad oma toodet eksportida või mitte.Nii et, jah, soodsam on, mitte kallim.Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame kaheksanda küsimuse käsitlemise. Tänane üheksas küsimus peaminister Kristen Michalile tuleb kolleeg Vladimir Arhipovilt ja teemaks on pensionäride ühenduste püsikulude rahastamine. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Me just rääkisime nendest püsikuludest ja jätkan seda teemat. Ma tean väga hästi, et on olemas selline MTÜ nagu Kuldne Liiga, mille kaudu nagu finantseeritakse

ära. Tegelikult jah siin eelmiste küsimuste juures selle numbristiku käisime üle, keda millistel tingimustel rahastatakse. Nagu ma mainisin, ka uus taotlusvoor tuleb sellel aastal.

piirkondlike ja kohalikes omavalitsustes vanemaealiste kogude loomine, tegutsemisvõimekuse hoidmine ja nii edasi. Ma tean, et sotsiaalminister Signe Riisalo kohtub lähiajal ka Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajaga. Eks siis seal saab neid debatte pidada, kuidas täpselt ja mida rahastatakse. Kõik see muu numbristik ja reeglistik, selle ma juba teile kirjeldasin ära. Vladimir Arhipov, täpsustav küsimus, palun!

nad külastavad igasugu ekskursioone, käivad igasugustel üritustel, mis on riigi poolt korraldatud. Siit minu küsimus: millised on valitsuse strateegiad, et tõsta meie pensionäride elukvaliteeti ja elustandardeid? Aitäh! Ma võin lihtsalt üle korrata seda, mida me oleme siin juba rääkinud, et valitsus täitsa järjekindlalt läbi erinevate valitsuste, läbi erinevate koalitsioonide, on rahastanud, kui me nüüd räägime selle küsimuse raames mitte pensionäridest laiemalt, vaid vanemaealiste organisatsioonide rahastamisest, siis seda on rahastatud nii aastaprojektide kaudu, mis puudutab tegevustoetust, kui väikeprojektide kaudu, mis puudutab ka konverentside korraldamist. Ja nüüd, aastast 2020 on alanud strateegilise partnerluse põhimõte – toetust jagatakse strateegiliste partnerite kaudu ja siis kuulutatakse välja ka konkurss selle partneri või partnerite leidmiseks kindla tegevussuuna elluviimisel. Nagu juba mainitud, neid numbreid ma ei hakka kordama, Kuldse Liiga ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu saadud toetusi, nagu öeldud, 2025. aastal on eesmärk sellega jätkata. Ma võin mainida, ma siin möödaminnes mainisin, et kui te küsite, mis selle aktiivsuse või nii-öelda strateegilise partnerluse eesmärgid on ehk see, mida me rahastame, siis selle eesmärkideks on muu hulgas vanemaealiste huvikaitse, valdkonnas tegutsevate organisatsioonide huvikaitse, tegutsemisvõimekuse hoidmine ja suurendamine, vanemaealiste huvikaitsekoostöö võrgustiku eestvedamine, igapäevase võrgustiku töö korraldamine ja arendamine puudutab ka tööhõivet sissetuleku, elukeskkonna, ligipääsetavuse, sotsiaalse kaasatuse, iseseisva toimetuleku ja õiguste teemal, loodud kogude tegutsemisvõimekuste hoidmine, töö koordineerimine ja ühiskonna vanusesõbraliku edendamise eesmärgi täitmiseks vajalikud tegevused, sealhulgas vähemalt kord kvartalis enda poolt algatatud tegevustest meediakajastused. Loogiline, et inimesed ka teaksid, mis toimub. Nii et kõik need tegevused tulevad. Nagu öeldud, sotsiaalminister kohtub ka erinevate osapooltega, et hinnata, kuidas seda tulevikus läbi viia. Aitäh! Sellega ma lõpetan meie tänase üheksanda küsimuse käsitlemise. Jõuame täna käsitleda veel ka kümnendat küsimust peaministrile, mille esitab Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on ministri sobivus oma ametisse. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra peaminister! Tänagi juba on siin lahatud ja sel nädalal siin ja seal teie kõrval istuva rahandusministri käitumist Riigikogus. Olgu need väljendid sellest, kuidas Riigikogu liikmed tänitavad, aga ta ikka keeras vinti veel peale, öeldes siin meie naiskolleegile, te ei ole ilus, ja sel nädalal ühele teisele naiskolleegile, et ärge olge selline krokodill. Ja nagu ta ka praegu hõikab sealt kõrvalt, et ei öelnud, siis vot sellel nädalal meil siin, kui me debatti pidasime, siis ta ka väitis, et ta ei öelnud, et te ei ole ilus, aga siis kui selgus, et see on videos kenasti näha, siis ta hakkas rääkima, et ta ei mõelnud nii ja nii edasi. Ehk et ta veel ka valetas siit puldist. Aga Ligiga ei piirdu minu küsimus ministri sobivusest. Aga ma selle Ligi asja juures, kui te vastama hakkate, ärge hakake rääkima ajaloost, ärge hakake rääkima Jüri Ratase valitsusest ja nii edasi. Teie olete esmakordselt peaminister, mina olen esimest koosseisu Riigikogus. Võtame seda asja nüüd … Selles mõttes, et mina ei ole varem Riigikogus olnud. vaatame tulevikku. Ma tahaksin teie hinnangut sellele, kas ministri selline käitumine Riigikogus on sobilik ja kas sellised inimesed, kes nii ebaviisakalt käituvad, sobivad ministriks.Aga teine küsimus puudutab siseministrit, kes esmaspäeval siin arupärimisele vastates, kui tema käest küsiti, kuidas ta suhtub punasümbolitesse, mis pronkssõduril on, siis ta vastas sellele küsimusele niimoodi, et tegemist on mälestusmärgiga, mis on seal, mida keegi ei ole hakanud paigaldama. Ehk ta nagu vältis vastamist küsimusele, kuidas ta suhtub punasümbolitesse. Ja lisaks veel hullem, tema haldusalas politsei on öelnud, et et ajalugu mitte tundvad inimesed võivad hakata kujutama ette ausammastele asju ja siis midagi valesti tõlgendama. Noh, see on minu arust juba ikkagi putinistlik jutupunkt, sest Venemaalt me kuuleme kogu aeg seda, et teised ei saa ajaloost aru ja õiget ajalugu teab Venemaa. Aitäh, hea istungi juhataja! Härra

Ta oma sõnul oli siiski viidanud nägude tegemisele, et see ei tee inimest ilusamaks. Aga oli, nagu oli. Ju see kõik, mis on öeldud, on võimalik lindist järgi vaadata. Hea uudis on see, et opositsioon saab selleks ju täna ka võimaluse, kui ma ei eksi. Olen minagi uudiseid lugenud opositsiooni – kas 28? – saadiku poolt esitatakse umbusaldus rahandusministrile, kellele antakse ka seeläbi ju võimalus kõike seda selgitada. Nii et teil on võimalik tema käest küsida, mida ta täpselt mõtles või ütles. Seda esiteks. Teiseks. Siseministri väljaütlemisi ei oska kommenteerida, ei ole näinud.Aga mis puudutab kõiki neid monumente. Minu meelest Eesti elu selline kõrgpunkt ei saa olla Eesti tiheda monumentide võrgustikuga täitmine. Teie kolleeg Jaanus Karilaid küsis väga kohase küsimuse ja asjaliku küsimuse, et kuidas seda probleemi tulevikus lahendada. Hea uudis, et parlament saab seda lahendada, luues selleks ka selgemad reeglid. Ma arvan, et see võiks olla nii koalitsiooni kui opositsiooni ühisosa – ehitusseadustik, mis on siin pikalt menetluses. Ma meenutasin, kui ma nüüd korrektselt meenutan, siis olnuna ise vist majanduskomisjonis majanduskomisjoni esimees selle eelnõu juba korra ära menetlesin, see on tänaseks tagasi siin arutelul. Püüdkem siis selles leida lahendus, et tekiks selged reeglid, kuidas keegi midagi kuskile püstitada tohib ja kuidas seda vaenulikku sümboolikat Eesti avalikust ruumist saab ära koristada. Mulle meeldiks ka rohkem sinimustvalgeid ja vähem võõrvõimu sümboleid. Aitäh! Suur tänu! Ja, Rain Epler, teil on täpsustav küsimus. Paraku ma pean täpsustava küsimuse kulutama oma küsimuse kordamisele.Te rääkisite ausammastest ja te rääkisite sellest, mida Jürgen Ligi teile kõrvalt räägib, ja ja nii edasi, aga te siiski ikkagi keeldusite andmast oma hinnangut ministrite sobivusele.Ja selle ausammaste jutuga te tegelikult viisite teema üldse sellelt kõrvale, et mis arvamust siin Läänemets on avaldanud ja millise arvamuse on avalikult välja käinud Politseiamet.Te just ütlesite, et te lehti loete. Enne teid peaminister olnud inimene muidugi on siit puldist öelnud, et ajalehed valetavad palju, aga te lähtusite siin selle umbusalduse asja käsitledes, et te loete lehti ja siiski usaldate neid. Lehtedest te olete ju lugenud, kuidas Politseiamet nüüd selle ausamba kaasuses on käitunud ja öelnud, et, noh, ikkagi, kuigi seal sümboleid ei ole, siis võivad ajalugu mitte tundvad inimesed hakata seal nägema valesid asju ja sellest tont teab mis järeldusi tegema.Pluss see, et Läänemets ikkagi, kui me käsitlesime siin seda Lihula ausammast, selgelt keeldus ütlemast, et kuidas ta siis suhtub punasümboolikasse selle ausamba peal, mis asub siin Tallinnas kaitseväe kalmistul. Tema vastus oli – ma lugesin selle täpselt ette teile – tema vastus oli, et see ausammas on seal ja keegi ei plaani seda paigaldama hakata. Ehk et ta hiilis kõrvale sellest vastusest.Nüüd, mu küsimus on, et kas teie arvates selline inimene, kes kolleege siin Riigikogus solvab ja ei suhtu Riigikogusse lugupidamisega, sobib ministriks? Ja kas selline inimene, kes ise ja kelle haldusalast tulevad sõnumid väga selgelt, minu arust, lähtuvad meie idanaabri retoorikast, sobib ministriametisse?Nii et lihtne küsimus: kas need ministrid teie arvates on sobilikud ministriametit pidama? Paraku Aitäh! Kõigepealt te küsisite Jürgen Ligi kohta, nüüd te küsite Lauri Läänemetsa kohta, mõlema kohta. Ma ei saa nüüd küll aru, milline see viide võiks olla ometi, millised idanaabri sõnumid tulevad meil Rahandusministeeriumist, rahandusministri valdkonnast või siseministri valdkonnast, aga minu isiklik arvamus, kui te küsite punasümboolika kohta – ma olen seda juba öelnud, et me võiksime ära teha ehitusseadustiku, selgemad reeglid saada. Selle alusel on ka korrakaitseasutustel ju palju arusaadavam toimetamine, nagu Eesti riigi kodanikel, kuidas mingid asjad käivad. Meie elu kõrgpunkt ei saa olla monumentide püstitamine, üks püstitab ühte ja teine teist erinevatele teepooltele, vaid siin võiks olla ja, nagu ma ütlesin, minu maitse jaoks ja, ma arvan, Eesti enamuste maitse jaoks rohkem sini-must-valget ja vähem selliseid piiripealseid võõrvõimu sümbolitega hiilimisi. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister! Kuna meil on küsimuseks aega kaks minutit ja vastuseks kolm minutit, siis selle küsimuse raames me enam rohkem küsimusi võtta ei saa. Ja enne, kui ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise, Rain Epleril käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Mul on siin tegelikult – protseduurilise raames saab küsida ka tehniliste asjaolude kohta –, mul on küsimus, et kas kõlarid ja minu mikrofon töötavad?

Ma usun, et kõik, kes siin saalis on, kuulsid väga selgelt teie küsimust. Aga aitäh, sellist testi tuleb siin saalis ikka teha, et kas küsimus on kuulda või mitte. See oli väga protseduuriline küsimus. Aitäh, härra Rain Epler!Nii, head kolleegid, ma tänan kõiki aktiivse osaluse eest tänases infotunnis, iseäranis tänan peaministrit vastuste eest ja ka valitsuse liikmeid väga väärika osalemise eest, väga väärika osalemise eest tänases infotunnis.Ja sellega on meie tänane infotund lõppenud. Me jätkame täpselt kell kaks algava Riigikogu täiskogu istungiga.